(MOST)** Kolegice i kolege, počinjemo s radom. Prva točka danas je: - Konačni prijedlog zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 431;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

Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, izvolite. **Poljičak, Ivica** Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici HS-a. Pred vama je danas u drugom čitanju Konačnije prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. U samom uvodu bih htio samo sažeto doista naglasiti nekoliko elemenata koji su važni za današnju raspravu. Dio toga je, naravno došao i do izražaja tijekom rasprave kada je bilo prvo čitanje ovdje pred vama u saborskim klupama. Sam Zakon o knjižnicama i obveza da ga donesemo i na taj način unaprijedimo normativni okvir knjižnice i knjižnične djelatnosti proizašao je i zbog toga u prvom redu što je važeći zakon iz 1997. godine koji je donio tada doista i jedan niz kvalitetnih rješenja i novina na određen način bio u nesuglasju sa suvremenim vremenom, bilo da je riječ o novim tehnologijama, bilo da je riječ o cijelom jednom novom društvenom kontekstu. Dakle, potpuno je sada razvidno što se pokazalo i u raspravi, naročito sa knjižničarskom zajednicom, da su knjižnice izašle potpuno iz onog tradicionalnog tradicionalnog poimanja knjižnice, da su knjižnice poglavito na lokalnoj zajednici postali jedan javni prostor i mjesto okupljanja koje jača društvenu uključenost i koheziju koheziju lokalne zajednice, a kako živimo u informacijskom dobu, posebice naglašavam dio koji se odnosi, gdje knjižnica igra vrlo snažnu ulogu, ali ne više samo u onom smislu, kad kažem narodno, mislim na narodne knjižnice, nego sve knjižnice, dakle, imamo jednu umreženost koju su suvremene tehnologije kao takve omogućile i imamo cijelu jednu virtualnu stvarnost koje je postala sastavnicom, poglavito u znanosti, a knjižnice su jako povezane, naravno sa znanošću, postale su dio znanstvene svakodnevnice. U tom smislu, imajući u vidu da živimo u društvu znanja, imajući u vidu do koje mjere se razvilo cjeloživotno učenje kao takvo, imajući u vidu nove oblike pismenosti koje sam sad samo malo dotaknuo pa u konačnici i nove oblike knjiga s kojima se susrećemo, valja nam ovdje voditi računa i onima koji sada sjede u osnovnoškolskim i srednjoškolskim klupama, oni se u prvom redu, to im je postao jedan prirodni ambijent, dakle to su novi oblici knjiga, dakle u kontekstu razvoja i prilagodbe novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, bilo je doista neophodno pristupiti izradi novog Zakona o knjižnici i knjižničnoj djelatnosti. I tu je postojalo visoko suglasje i postoji naravno još uvijek sa samom knjižničarskom zajednicom. Druga stvar, htio bih istaknuti da je 2018. godina kada smo raspravljali o prvom čitanju o Zakonu o knjižnicama, da smo ovdje, da ste vi ovdje prihvatili dva zakona koja pripadaju AKM zajednici, arhivi, knjižnice i muzeji, to je Zakon o arhivskom gradivu Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i Zakon o muzejima. Ta dva zakona i ovaj treći koji je danas pred vama, ja vas da ga podržite i kada bude nakon i današnje kvalitetne rasprave, kad bude glasovanje, da ga prihvatite. Oni predstavljaju sada u ovom i baštinskom, ali i u ovom suvremenom smislu u kojem sam govorio, predstavljaju jednu cjelinu. Jedna od stvari koje ih nedvojbeno u ovom vodoravnom smislu povezuje je digitalizacija, digitalno društvo, vidimo da ovaj prvi dio prioriteta koji dolazi od strane Europske komisije da posebice, kad govorimo o kulturi o najširem smislu riječi, posebice prepoznaje i ovo što se odnosi na digitalizaciju, dakle e-Građanin, e-Uprava, tako da je to nešto što je bila pretpostavka, da između ostalog možemo raditi, o čemu ću nešto poslije kratko reći i nacionalne planove razvitka, koji su ponovno, da li je sad pretpostavka, da za sljedeću financijsku perspektivnu, europsku financijsku perspektivu za razdoblje 2021.-2027. godina možemo stvoriti sve relevantne pretpostavke da u tom smislu dalje možemo razvijati ukupnu djelatnost, arhiva, muzeja, o čemu ste vi već glasovali, znači ja vam se zahvaljujem na vašoj potpori, ali evo danas govorimo i o samim knjižnicama. Dakle, ovih svih promjena koje su se dogodile u ozračju, koje su se dogodile u normativnom dijelu kad govorimo o o europskoj perspektivi, ali i ove promjene u ukupnom društvenom i tehnologijskom kontekstu su jako presudno, između ostalog utjecale, ne samo da se odlučimo na izradu ovog zakona, nego da ga na ovaj način možemo oblikovati. Dalje ne bi više u ovom uvodnom dijelu govorio, doista, knjižnice su vrlo respektabilne u Hrvatskoj. Htio bih više govoriti o onom što se odnosi na razlike između prvog i drugog čitanja, tako da vi dobijete što više prostora u današnjoj raspravi, ali bi spomenuo neke brojke o kojima se toliko ne govori. Jer knjižnice su nekako u svakodnevnici jako prisutne. Recimo obilaskom cijele Hrvatske, stigao sam primijetiti u jako puno knjižnica svih slojeva društva svih dobnih skupina, jako puno je korisnika, ali tu se ne događaju, u ovom medijskom smislu, su zanimljivi događaji, pa da su puni portali i puni mediji. Možda možemo kazati i na sreću, ali ću iznijeti neke brojke koje govore kakvo je trenutno stanje sa knjižnicama, mislim da je to vrlo, vrlo relevantno za istaknuti i danas u smislu rasprave koju ćemo voditi. Dakle, prema zadnjim službenim dostupnim podacima, možda se je brojka promijenila u nekoliko, jer evo i prošle godine, se otvorilo nekoliko podružnica, knjižnica ili nove knjižnice kao što su stubičke knjižnice u Stubičkim toplicama ili u Vodnjanu il u Cavtatu, djelovalo je 1768 knjižnica. Tako radi 4666 zaposlenih djelatnika, od čega je u smislu struke, na stručnim poslovima, kao knjižničari, zaposleno 3380 zaposlenica i zaposlenika. Od toga je samostalnih 169 knjižnica, 100 knjižnica je u sastavu drugih 1499 knjižnica je u sastavu ustanova i poduzeća. Evo još nekoliko pokazatelja, svi znamo za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, u kojoj radi 300 zaposlenih osoba. imamo 7 sveučilišnih knjižnica, 118 visokoškolskih, 2 opće znanstvene, 146 spacijalne knjižnice, 277 narodnih, 858 odnosno, školskih, 359 srednjoškolskih knjižnica. Od toga ističem i ovaj podatak, da je članova u knjižnicama bilo milijun 309 tisuća 484. Dakle, to su iznimno respektabilne brojke u svakom pogledu vrijedne poštovanja što smo prepoznali i jednu nosivih elemenata samog zakona je bio upravo taj smo inzistirali na sustav knjižnica. Sada bih u ovom kratkom, još uvodnom izlaganju, izdvojio ovih nekoliko elemenata razlika u odnosu na prvo čitanje, jako smo pratili raspravu koja je bila ovdje u Saboru, dosta se saborskih zastupnika tada javilo. U međuvremenu između 2 čitanja smo razgovarali sa predstavnicima knjižničarske zajednice, sa Hrvatskim knjižničarskim društvom, ali ne samo s njima, sa predstavnicima školskih knjižnica, tako da smo imali jednu živu raspravu i vjerujem da je to, da ste i vi to osluškivali da je to došlo i k vama ta informacija, da smo postigli jednu prilično visoku stopu suglasja u vezi sa ovim konačnim prijedlogom zakona koji se danas nalazi ovdje pred vama. Jasnije je definirano i precizirano obavljanje knjižnice djelatnosti kao javne službe, sjetiti ćete se kako je u jednom trenutku, možda neprimjereno, ali se je to dogodilo, da se je govorilo o nekako su u fokus kao mogućnost došle privatne knjižnice, premda toga …/Govornik se ne razumije./… nema, nije realno, definirali smo obavljanje knjižnične djelatnosti kao javne službe. Dakle, ona se obavlja kao javne služba, bez obzira je li osnivač javni, odnosno, je li javna ili privatna knjižnica. Dakle, svi stručni standardi koji se sada odnose na javne knjižnice i na obavljanje knjižnice djelatnosti, odnose se na sve vrste knjižnica, tako i u tom smislu i na privatne knjižnice. To je jedna rješidba do koje smo došli u dogovoru sa knjižničarskom zajednicom i to je prepoznato kao jedno unapređenje tekst zakona u odnosu na prvo čitanje. posebice smo važnim smatrali, dodatno definirati digitalnu knjižnicu, to je jedna složenica, koja je možda na prvi pogled samo podrazumijevajući, međutim, kada ju krenete u normativnom smislu odrađivati, onda je doista važno biti precizan, jer digitalno se na neki način, u smislu jedne životnosti, tehnološkog napretka, stalno se mijenja i tu tehnologija koliko god je neutralna, ona ipak donosi do raznbih poboljšanja koje su promjene. Dakle, vi i te promijene nekako morate usuglasiti, što ćemo dodatno raditi na razini standarda u podzakonskim aktima, u što je akter uključena knjižničarska zajednica, ali smo morali i u ovom normativnom smislu, Dakle tu imamo 2 segmenta, imamo ono što je bilo analogno, pa se sada pretvara, digitalizira se i postaje digitalno, ali sve više imamo i onog što, kao izvorno nastaje digitalno i kao takvo ima svoj život u knjižnicama i treće, imamo sve više situacija kod nekadašnjih klasičnih specijlnih bolnica recimo, ja imam iskustva u nekoliko, sad recimo liječnici koji su uvijek imali svoje knjižnice, unutar bolnica, s obzirom na promjene koje su se dogodile, onaj dio klasičnog knjižnog fonda koji jest, on tu je, ali više nije aktivan u smislu posudbe, jer je praktički sve u bazama podataka. Sve je postalo digitalno, sve je praktično na internetu i to je u tom smislu jedna živa djelatnost. Također smo uspjeli unaprijediti sa knjižničarskom zajednicom dogovoriti u odnosu na prvo čitanje, a to je bilo pitanje definirana pojma obveznog primjerka, ali i pitanje primatelja obveznog primjerka, tako da smo došli do jednog rješenja, za koji držimo da je prihvatljiv jer svi prethodni primateljii obveznog primjerka, nisu bili podjednako zainteresirani, da svu širinu onoga što uključuje obvezni primjerak da ga istodobno primaju iz jednog objektivnog razloga, jer nisu imali prostorne mogućnosti. U tom smislu smo poštivali jednu naslijeđenu uvriježenu praksu koja je pokazala i svoje dobre rezultate, pa smo prethodne primatelje obveznog primjerka uvrstili u zakon kao takve. U tom smislu uz Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu koja koja bi po novom zakonu isto kao što je bilo i u starom primala dva primjerka publikacija, svega onog što je objavljeno ili proizvedeno. knjižnica poput NSK što držim da je i iznimno vrijedno istaknuti to je Sveučilišna knjižnica u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu je moderna knjižnica, u tehničkom smislu ima sve pretpostavke i preduvjete da može biti primateljica na ovaj način obveznog primjerka a držim da se i na taj način vodi računa o jednom uravnoteženom, ravnomjernom razvitku kulturne infrastrukture koja nije samo u Zagrebu i koja je izvan u Zagrebu a po jedan primjerak publikacije bi išao sveučilišnim knjižnicama u Osijeku, Puli, Rijeci kao i u Mostaru te opće znanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru što je praktički već sad stanje. Ali iznimno od ove prethodne odredbe se omogućava sveučilišnim knjižnicama u Osijeku, Puli, Rijeci kao i u Mostaru te opće znanstvenim u Dubrovniku i Zadru da se pravilnikom o obveznom primjerku koji ćemo zajedno sa knjižničarskom zajednicom raditi da se pojam obveznog primjerka može suziti sukladno potrebama ovih knjižnica. Sve knjižnice koje su matične knjižnice u regionalnom smislu one grade zavičajne zbirke i u tom smislu sve što se tiska na zavičajnoj razini također je dio obveznog primjerka ali ne ide u ove knjižnice. Dosta je bilo rasprave o tome tko može biti ravnatelj javne knjižnice. Tu smo, to me raduje posebice što smo zajedno sa Knjižničarskom zajednicom došli do ovog rješenja. Vrlo lako je izabrati ravnatelja knjižnice u Zagrebu, u gradovima srednje veličine. Međutim što se više udaljavate a znamo da ima jako puno općina koje imaju knjižnice pa i gradova sa manjim brojem stanovnika, vi nemate kompletnu osobu, često nemate kompletnu osobu. Kada kažem kompletnu osobu mislim u smislu kompetencija koje se traže zakonom dakle da ima položen stručni knjižničarski ispit. I dolazite do situacije da nemate koga imenovati za ravnatelja. Naravno da nam nije ni na kraj pameti bilo i u jednom trenutku da kršimo zakone i tu je bila jedna ozbiljna realna prijetnja da smo ostali inzistirati na tome da bi dio knjižnica možda u konačnici s obzirom da ne možete dobiti ravnatelja morali zatvoriti ili bi možda morali posegnuti za nekakvim rješenjima koja koja nisu prihvatljiva. Stoga smo ostali pri rješenju da kada se raspisuje natječaj, kod prvog raspisa natječaj tražimo kompetencije koje su neophodne i položen stručni knjižničarski ispit dakle da je netko završio studij knjižničarstva. Ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima te kompetencije onda smo uveli mogućnost da se tada može javiti osoba koja bi po onom klasičnom kako smo mi nekoć govorili VSS dakle da ima visoko obrazovanje pri čemu nismo inzistirali posebice na nekom od područja koje bi trebao zadovoljiti uz uvjet da u roku 3 godine mora položiti stručni knjižničarski ispit, dakle mora onda proći i adekvatno obrazovanje da bi mogao raditi u knjižnicama. Taj rok držimo realnim, držimo ga održivim o on omogućuje praktički kontinuiran normalan rad knjižnica na području cijele Hrvatske a istodobno se čuvaju sami standardi da ne može raditi bilo tko u knjižnicama. Govorim na mjestu ravnatelja. Ovdje možda evo privodeći pomalo ovaj dio rasprave kraju mogu kazati da se posebice još dodatno definira što je već bilo i u prvom čitanju, što je prihvaćeno, što je jako pozdravljeno a opet gledamo na razini cijele AKM zajednice, to je da se određuje status kulturnog dobra za Croatica, nacionalnu zbirku knjižnične građe te status kulturnog dobra i knjige za ostalu tiskanu građu nastalu do 1850. godine te svu rukopisnu građu javne knjižnice i knjižnice u sustavu pravnih osoba. Dakle ovdje sve što je prije toga dobiva status kulturnog dobra i na taj način se svim baštinskim knjižnicama omogućuje da se mogu aktivno uključiti u ne samo inventarizaciju nego i čuvanje dragocjene kulturne baštine dakle da mogu ući u sustav u konačnici financiranja, da se mogu javljati na programe što je od iznimne važnosti s obzirom da je Hrvatska Hrvatski nacionalni korpus da su daleko, daleko stariji od bilo kakvog sustava knjižničarstva tako da je to posebno važno. I evo možda na samom kraju bih htio kazati nešto o hrvatskom knjižničnom sustavu, o njegovoj važnosti i posebnoj ulozi koju će imati unutar njega Nacionalna i sveučilišna knjižnica u koja obavlja knjižničnu informacijsku djelatnost Središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu ali i Nacionalne knjižnice. Ona i dalje ostaje ključna institucija. Kao što kod arhiva imamo Hrvatski državni arhiv, za knjižnice je to Nacionalna i sveučilišna knjižnica a gradimo i jednu takvu situaciju i jedno stanje kod muzeja, želimo izgraditi da takvu, taj status dobije muzejsko dokumentacijski centar, kako ga volimo kolokvijalno nazvati. Evo doista, najsažetije bi se o ovome moglo dosta govoriti. Držimo da pred vama imamo jedan kvalitetan zakon, on je u odnosu na prvo čitanje, unaprijeđenoj, on je sada sa visokom stopom suglasja, razgovoran, dogovaran, komuniciran sa knjižničarskom zajednicom te u tom smislu, stojim vam ovdje na raspolaganju za sva možebitna pitanja, za vaše komentare i nadam se vašoj podršci za ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Riješimo replike, zastupnik Vučetić, javio se za repliku. Zahvaljujem neću raspravljati u ime kluba, samo da bih rekao da zakon podržavamo zbog toga što je uistinu došlo do razgovora između Ministarstva kulture i struke, što mi je potvrđeno. Međutim, tu ostaje još neke nedoumice. Jedna od njih je Hrvatska knjižnica za slijepe, nije potpuno jasno iz članka 38., koji govori o tome tko vrši nadzor stručni nadzor nad radom knjižnice, jer je navedeno za sve knjižnice, osim za Hrvatsku knjižnicu za slijepe, tko vrši taj stručni nadzor. Mislim da je to potrebno ili amandmanom riješiti ili da pojasnite. Nadalje, ni ovaj problem obveznih primjeraka, je ipak u konačnici sveden s 9 na 3 zbog prostornih ili bilo kakvih drugih uvjeta što negiramo samu zakonitost znanja. Znanje se ne smije svesti na prostor. Zahvaljujem. **Petrov, Božo Hvala vam lijepo, poštovani g. Vučetić, što se tiče nadzora, evo možda je to isto trebalo istaknuti da je jedna od domina ovog zakona to je da smo posebno Hrvatsku knjižnicu za lijepe, Tako da u tom smislu a nad matičnim knjižnica obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica, tako da je i tu uključena i Hrvatska knjižnica za slijepe. A u vezi s obveznim primjerkom, razumijem vašu zabrinutost da je smanjeno sa 9, da je smanjeno na 3 kako vi kažete, ja ću kazati da nije smanjeno, nego da je obvezujuće minimalno 3, tako samo sa sadašnjijim primateljima ili primateljicama obveznog primjerka u izravnoj komunikaciji, već smo započeli. za repliku. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, ovaj zakon, je proživio velike preinake u odnosu na prvo čitanje, mi ćemo u svojoj raspravi istaknuti, koje još odredbe smatramo spornim. Ja bi vas pitao samo u čl. 12. da standarde za bolničke knjižnice, npr. propisuje Ministarstvo kulture, a sadašnji zakon je to po meni, logičnije podijelio u četiri donositelja, tako da za specijalizirane knjižnice nadležan ministar prema području djelatnosti. Tako da npr. u ovom sadašnjem zakonu, standard za npr. bolnice, knjižnice, propisuje ministar kulture, a ne ministar zdravstva, šta smatrate po tom pitanju. **Poljičak, Ivica** Ovdje je sada temeljno pitanje, koliko možemo izvan Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja širiti, onda bi po tom ključu, za bilo koji oblik specijalne koji izlazi iz okvira ovog, trebali ići u nadležno ministarstvo, tako da smo išli sa ovim ključem da za narodne, specijalne i digitalne da je nadležan ministar za kulture, a školske, visokoškolske je nadležno Ministarstvo nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U tom smislu doista ima i dio preklapanja, jer dio specijalnih će možda biti i unutar visokog školstva itd. ali mislimo da je ovo prikladna odredba, svako daljnje širenje, mislim da bi proizvelo dodatne probleme i bilo bi to teško tumačiti, hvala. za repliku. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, dakle, u svom uvodnom izlaganja ste više vremena posvetili novim tehnologijama i ono što ovaj zakon unosi, ali kako to biva s novim tehnologijama, koliko nam pomažu, toliko otvaraju sve vaš problema. Ja bih rekao da se digitalizacija u ovom zakonu uvodi i binarnom obliku, dobro je da se uvodi u čl. 3. se navodi, što je digitalna knjižnica, kasnije u čl. 6. se uvodi uvodi i pojam digitalizacije knjižnice građe. Međutim, mene s ovog stajališta više zanima, ne ovaj dio arhiviranje digitalizacije sadržaja, već me više zanima, nešto što smo imali jučer ovdje na saborskoj raspravi, a to je pristupačnost mobilnih aplikacija i mrežnih stranica osoba s invaliditetom. I u tom kontekstu čl. 28. koji govori o Hrvatskoj knjižnici za slijepe, je dobar, međutim, ne vidim sada poveznicu između Središnjeg državnog ureda za za digitalizaciju društva ovog zakona i onog zakona jučer. Možda bi na tome trebali više poraditi, kako bi taj pojam digitalizacije doživio u punom obliku. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku. Ne. Zastupnica Dragana Jeckov, zatražila je repliku. da ste zaista isključili mogućnost da nestručni kadar zauzme vodeće pozicije u knjižnicama? **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, državni tajnik Poljičak. Cijenjena zastupnice Jeckov, ja držim da smo sa ovakvim zakonskim rješenjima, doista brana u bilo kakvom radu u knjižnicama. Zastupnica Sabina Glasovac zatražila je repliku. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo, poštovani državni tajniče, imam samo jedno pitanje za vas. Propisali ste uvjete za izbor ravnatelja javnih knjižnica koji kažu da osoba mora posjedovati adekvatno visokoškolko obrazovanje, odnosno razinu visokoškolskog obrazovanja, imati 5 godina rada u knjižnici i položen knjižničarski ispit, to su krucijalni uvjeti. Međutim, za ravnatelja Nacionalne sveučilišne knjižnice koliko vidim, možda krivo vidim osoba zapravo ne propisuje se uvjet da mora imati kao recimo osoba na nižoj razini u nekoj knjižnici najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci jer ste rekli da osoba da bi bila birana za ravnatelja NSK mora imati doktorat znanosti ili zvanje knjižničarskog savjetnika znači ne i i, najmanje 5 godina iskustva u kulturi, obrazovanju ili znanosti što god to značilo i neke uvjete propisane statutom što znamo ako nije propisano zakonom da ovaj uvjet nećemo …/Upadica: Odgovor na repliku, državni tajnik Poljičak. **Poljičak, Ivica** Kao što sam kazao cijenjena zastupnice Glasovac u uvodnom izlaganju, Nacionalna sveučilišna knjižnica doista ima poseban status što zakonski definiramo i kroz hrvatski knjižnični sustav i posebnim poglavljem koji se odnosi NSK i smatrali smo da izbor ravnatelja NSK ne može imati praktički iste elemente kao izbor ravnatelja Narodne knjižnice. Evo to je bio razlog zašto smo išli za distinkcijom i zbog čeg smo spominjali i doktorat znanosti i knjižničnog savjetnika i tome slično. Zastupnica Anka Mrak-Taritaš, javila se za repliku. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, uvaženi državni tajniče, u vašem uvodnom izlaganju ste u nekoliko navrata spomenuli činjenicu, mogućnost otvaranja privatnih knjižnica, pa me zanima da li uopće postoji takvih zahtjeva, da li postoji uopće takvih interesa, koliko je to uopće realno i zapravo ste govorili o tome da uvjete koje trebaju ispunit su uvjeti kao i bilo koja druga knjižnica osim što je ona u smislu upravljanja i u smislu financiranja na drugačiji način i u slučaju u slučaju da takvih knjižnica bude u smislu nadzora i ostalih stvari koji će odnos biti ministarstva prema takvoj djelatnosti. Mi osobno držimo da je dobro da se to dešava i zadnji Interliber je pokazao to veliku zainteresiranost koja se ponovo vraća za čitanje, za knjigu, za to šuškanje papira

ili u sastavu ali u smislu drugom nismo primijetili zainteresiranost to sam se izrijekom raspitivao, toga trenutno nema, dakle može biti samo ovo i zbog tog smo htjeli stvorit pretpostavke za to. Stoga smo podvukli i ta knjižnica mora raditi kao javna služba u smislu dostupnosti i na nju se također odnosi stručni nadzor. I to evo, knjižničarska zajednica je primjerice bila zadovoljna sa takvim rješenjem. Hvala. Prije nego nastavimo s daljnjim radom molio bi da pozdravimo svi učenike Srednje škole Krapina, koji su danas s nama na galeriji. Ako izvjestitelj odbora neće uzeti riječ, otvaram raspravu, prvi koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika MOST-a, u njihovo ime govorit će zastupnik Marko Sladoljev. Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pred nama je dakle drugo čitanje Zakona o knjižnicama koje je doživjelo doista velikih preinaka koje u drugom čitanju zapravo postiglo suglasje sa strukom. Ono što ćemo mi pokušati u ovoj raspravi ovaj istaknuti su još neke odredbe koje su nam sporne, a to dakle tiče se prije svega članka 10. Dakle, prema članku 10. školske ustanove, visoka učilišta i javni znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova odnosno posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom, visokim učilištem i javnim znanstvenim institutom mogu osigurati knjižnične usluge nužne za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti sukladno standardima iz članka 12. stavka 2. ovog zakona. Posljedice tako formuliranog članka je više. Prva vidljiva jest da se dovodi u pitanje dosadašnji zakon, zakonom propisani standard potpore obrazovanju i znanosti da visoka učilišta, znanstveni instituti moraju imati knjižnicu što se i vrednuje u postupcima vrednovanja tih ustanova. Otvaraju se također vrata i proizvoljnom zatvaranju knjižnice na visokoškolskim ustanovama u budućnosti, jednako kao što i svaka novo osnovana visoka škola, učilište neće morati niti razmišljati da na jednak način kao i druge ostvaruje iste standarde kvalitete potpore obrazovanja i znanosti te da jedna drugima budu nelojalna konkurencija. Za nas je neprihvatljiva i formulacija da bi javna knjižnica financirana javnim sredstvima u mnogim slučajevima trebala ta sredstva trošiti u korist nekog privatnog poduhvata, onako kako je sada po nama formulirano. Suštinski želi se ozakoniti sadašnje nelegalno stanje u kojem su i danas neka visoka učilišta koja ne ispunjavaju postojeću zakonsku obvezu. U ovako postavljenom članku 10. nema uopće obveze osnivanja knjižnice, čak ni roka za, po tome bi bilo koja visokoškolska ustanova mogla na temelju nekog ugovora o uslugama s nekom drugom bez ograničenja odustati od postojeće knjižnice u njezinom sastavu ili je ne osnovati uopće. Time ne samo što se financijski pogoduje nekim obrazovnim ustanovama koje ne žele knjižnicu, nego i potiče neravnopravnost i nestandardnost u njihovom radu. U pogledu pravnog prometa otvara se i različita pitanja zakonitosti npr. korištenje baza podataka, licenciranih za i nabavljenih specifično za javne ustanove. Pitanje standarda je posebno vidljivo, posebno štose radi o izravnoj suprotnosti sa svrhom standarda propisanih iz članka 12. Smisao se gubi pogotovo ako će visokoobrazovana znanstvena ustanova u postupku vrednovanja snositi posljedice svakog nedostataka u radu knjižnice, osiguranje dovoljne količine građa, prostora, djelatnika, radnog vremena knjižnice itd. I svaka druga ustanova će se lako izvući činjenicom da je sklopila ugovor s nekom javnom knjižnicom koja bi navodno trebala osigurati cjelokupno knjižnično poslovanje po standardu. Tu se i postavlja i dodatna pitanja ne samo tko će osigurati potrebna sredstva nego i mnogo praktičnih, tko će kao što je već napomenuto uopće moći koristiti baze podataka zbog toga što su licencirani ugovori vrlo striktni. Neke sklapa država isključivo za javno financiranje ustanove, neke ustanove striktno vezane uz njihovu ustanovu a dodatni je problem ako se kod ugovora neke obrazovne ustanove i javne knjižnice .../Govornik se ne razumije./... radi o komercijalnoj transakciji, naplati usluge što mahom zabranjuje licencni ugovori za obrazovne ustanove. Pitanje pravne osobnosti i ovlasti djelovanja u pravnom prometu se također gomilaju pogotovo ako se radi o ustanovi s jedne strane i knjižnice u sastavu s druge strane. Osim već spomenutih pitanja javne knjižnice financiranja javnim sredstvima u korist nekog privatnog poduhvata, još dodatnih još problema nastaje ako se radi o dvije obrazovne ustanove koje sklapaju ugovor. Npr. jednog učilišta s knjižnicom i drugog učilišta bez knjižnice. Pitanje je i koji će studenti, građa i pristupi bazama prijaviti kod ustanove u postupku vrednovanja i kod nabavke baze podataka za potrebe licence. Hoće li isti prostor djelatnici, uvjeti rada pa čak i građa i pristupi bazama koji vrijeme da jednu knjižnicu, jednu ustanovu samo replicirati i ponoviti u slučaju druge. Takve virtualne situacije neće imati samo praktične posljedice u vidu neravnopravnosti kod postupka vrednovanja nego i ozbiljne pravne posljedice u pogledu pravne pripadnosti osoba, stvari, vlasništva, mogućnosti sklapanja licentnih ugovora za baze podataka i Dodatno, standard za visokoškolske ustanove kojeg nema i kojeg tek treba donijeti i koji se navodi u članku 12., ne samo što bi se onda primjenjivao na tu jednu pružateljicu usluga već bise obzirom da ne piše koja javna knjižnica taj višeškolski standard mogao primjenjivati na neku javnu knjižnicu općeg karaktera koja uopće ne morate biti visokoškolska što je ne moguća situacija da jedna knjižnica operira prema dva standarda, pravno, logički i kao i prema svrsi samog standarda. U svjetlu svega rečenog, nije dovoljno samo prilagoditi sadašnji prijedlog članka 10., npr. polovičnim rješenjima tipa da na privatne školske ustanove i visoka učilišta mogu sklapati ugovore samo sa drugim privatnim knjižnicama, nikako javnim nego i prilagodba dovoljno dobra da ne bude samo pravno dubiozna nego da se izbjegne kaotična situacija tj. da se ne sroza već dosegnute standarde na svim obrazovnim ustanovama i ne pruža osnivačima tih ustanovama javnim a pogotovo privatnim, laka je mogućnost da izbjegavaju zakonske obveze, standarde, smanjuju troškove i budu nelojalni takmaci jedni drugim a postupak vrednovanja postaje farsa. Ponavljam, nezamislivo je i nemoguće da ono što bi prijedlog omogućio da standarde za visokoškolske knjižnice provode neke javne narodne knjižnice općeg karaktera, čak niti opće znanstvenog što je u naprijed čak i neizmjerljivo srozavanje visokoškolske i znanstvene djelatnosti. Obveza osnivanja knjižnice prema svemu navedenom mora biti i ostati jedino moguće i može se jedino formulirati rok za prilagodbu pogotovo i za već postojeće nezakonite situacije. Dakle, naš prijedlog zakona dakle novog članka 10. stavak 1. glasi dakle školske ustanove, visoka učilišta i javni i znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova. U ustanovama koja do stupanja na snagu ovoga zakona nisu ispunile tu obvezu, mogu u roku potrebnom da se osiguraju sredstva i osoblje za osnivanje knjižnice ne duljem od godinu dana od donošenja ovog zakona ili osnivanja nakon donošenja ovog zakona, privremeno posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom osigurati knjižnice usluge nužne za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti sukladno propisanim standardima. Drugo, miješanje pojmova privatno i javno je teza koja pravno ne stoji, da neka samostalna knjižnica mora imati pravni oblik svog osnivača ili da Zakon o uslugama i europsko zakonodavstvo inzistiraju da knjižnice moraju imati sve moguće pravne oblike. Takav europski propis ne postoji, dapače u više europskih direktiva, knjižnice se ističu kao baštinske ustanove a Zakon o uslugama ne odnosi se na ne gospodarske ustanove od općeg interesa u koju spadaju i knjižnične djelatnosti. Javni interes je iskazan i u samom članku 1. stavak 2. prijedloga zakona. Temeljna knjižnična djelatnost je posudba i po Zakonu o obveznim odnosima, mora biti nekomercijalnog karaktera. A sva dosadašnja knjižnična djelatnost u RH obavlja se kao nekomercijalna djelatnosti, toga je do sada bio propisan pravni okvir ustanove za samostalne knjižnice. Najprikladnije mjesto u zakonu za afirmaciju tog načela bio bi možda članak 3. stavak 2. i stavaka no kako se tu radi o najopćenitijim definicijama bilokoje javne ili privatne knjižnice i knjižnice u sastavu kako jesu, za to bi bio bolji članak 9. koji po našem prijedlogu bi mogao glasiti, pod 1: javnu knjižnicu kao samostalnu ustanovu može osnivati RH, jedinice lokalne i područne samouprave, te pravna osoba u pretežitom vlasništvu RH i pod dva, privatnu knjižnicu kao samostalnu ustanovu može osnovati druga pravna fizička osoba. Dakle, uz ove, dakle, naše opservacije i primjedbe, evo, zahvaljujem na pažnji. Klub zastupnika SDSS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Dragana Jeckov. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, 20. prosinca prošle godine je Vlada RH u saborsku proceduru uputila je Konačni prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Konačni prijedlog Zakona, kao što je djelomično podsjetio na to i državni tajnik Poljičak, došao je na naše saborske klupe nakon što je usuglašen sa strukom, sa knjižničarima, sa ljudima koji se bave knjižničnom djelatnošću. Smatram da je to bio dobar put s obzirom da su od prvog do drugog čitanja u kontinuitetu, razgovaralo se s ljudima koji neposredno rade u tim ustanovama i znaju kako se odvijaju procesi. Sve ovo što je iznijeto, pa eto, i kolega prije mene, mislim da suštinski ne mijenja ono što je dobro u Zakonu, a moramo biti svjesni toga da globalizacija, digitalna tehnologija, knjižnice stavljaju pred nove izazove u našem multikulturalnom okruženju. Riješene su Konačnim prijedlogom koji je pred nama i neke nedoumice iz prvog čitanja, o čemu smo raspravljali na Odboru i smatram da su te nedoumice na dobar način riješene. Bilo je puno prijepora ili prijepora oko definicije obavljanja knjižnične djelatnosti kao javne službe. Jasnije je to definirano u ovom Konačnom prijedlogu imajući u vidu da se stručni standardi za obavljanje knjižnične djelatnosti odnosi na sve vrste knjižnica, tako da je sada navedeno da javne i privatne knjižnice obavljaju knjižničnu djelatnost kao javnu službu. Dodana je i Odredba o javnoj knjižnici u sastavu. Bilo je riječi o pojmu digitalne knjižnice, dakle, i taj pojam je jasnije preciziran, riječ je o knjižnici koja pruža usluge korisnicima temeljem sustavnog upravljanja digitalnim sadržajem uz posebne funkcionalnosti vezano uz taj sadržaj u skladu s utvrđenim pravilima. Oko obveznog primjerka raspravljalo se također između dva čitanja i taj pojam sada je puno preciznije definiran, obuhvaća publikacije koje nakladnici u RH, a a sukladno ovom zakonskom prijedlogu, dostavljaju besplatno i o svom trošku, Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i drugim depozitnim knjižnicama radi pohrane i zaštite, te stvaranja Nacionalne zbirke knjižnične građe. Primatelji obveznog primjerka, to pitanje je riješeno na način da su nakladnici dužni obvezni primjerak besplatno, najkasnije u roku od 30 dana po završetku tiskanja ili proizvodnje, dostaviti NSK u Zagrebu, dva primjerka publikacija u obliku u kojem su objavljene, jedan primjerak dostavljaju Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, te po jedan primjerak publikacija Sveučilišnim knjižnicama, to je već bilo rečeno u Osijeku, Puli i Rijeci, kao i Mostaru, te Opće znanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru. Iznimno od prethodno navedene Odredbe, za Sveučilišne knjižnice u Osijeku, Puli i Rijeci, kao i u Mostaru, te Opće znanstvene knjižnice u Dubrovniku i Zadru, vrste publikacija iz čl. 37. ovog Zakona koji su im nakladnici dužni dostaviti kao obvezni primjerak, mogu se Pravilnikom o obveznom primjerku utvrditi u suženom obujmu prema potrebama knjižnica. Nakladnik iznimno vrijednog i skupog izdanja, a kada o tome govorimo, riječ je o grafičkim mapama, bibliografskim izdanjima i sl., dužan je također dostaviti po jedan primjerak tekstualnog dijela NSK-a u Zagrebu. U svrhu učinkovitije provedbe u praksi je, uzimajući u obzir posebnosti u sustavu visokoškolskih knjižnica, omogućeno je da sastav Upravnog vijeća može biti uređen drukčije, posebnim Zakonom, o tome smo raspravljali, bilo je propitkivanja oko sastava Upravnog vijeća, npr. predstavnik studenata u Upravnom vijeću za Sveučilišne knjižnice. Što se tiče ovlasti za imenovanje ravnatelja javne knjižnice, evo i kroz replike bilo je postavljeno to pitanje, s obzirom na područje i djelatnosti za koje se može osnovati knjižnica, izmijenjena je ovlast za imenovanje ravnatelja javne knjižnice i sada na način da je određeno da ravnatelje javne knjižnice kojoj je osnivač odnosno suosnivač RH imenuje i razrješuje ministar u čijem je djelokrugu rad knjižnice, kako bi se izbjegla eventualna dvojba oko nadležnosti pojedinih Ministarstava, imajući u vidu pojedine vrste knjižnica. Također je propisano da ravnatelja javne knjižnice, kojoj je osnivač pravna osoba u pretežnom vlasništvu RH ili lokalne jedinice ili samouprave odnosno zajedno s njima druga pravna i fizička osoba, imenuje i razrješuje tijelo upravljanja te pravne osobe propisano posebnim Zakonom i Statutom s obzirom da je izostalo uređenje ove materije. Što se tiče imenovanja ravnatelja javne knjižnice i tu su izmijenjeni uvjeti nakon konzultacija sa strukom, tako da se pored drugih uvjeta traži odgovarajuće obrazovanje, te položen stručni knjižničarski ispit. U slučaju da natječaj mora biti ponovljen, može se imenovati kandidat bez položenog stručnog knjižničarskog ispita uz uvjet njegova polaganja u roku od 3 godine. Tu se problematiziralo odnosno realno se gledalo stanje, što je s onim manjim sredinama, što je sa manjim knjižnicama i mislim da je na ovakav način iznašlo se dobro rješenje. Nastavno na ove odredbe propisano je da se smatra da položen stručni knjižničarski ispit imaju i osobe koje su temeljem zakonskih odredbi istoga oslobođene prema ranijim propisima. Što se tiče tijela koje imaju knjižnice, bolje je to precizirano u čl. 21, riječ je o stručnom vijeću, dakle da stručno vijeće imaju i knjižnice u sastavu s više od 5 zaposlenika. Za voditelja knjižnice u sastavu propisani su uvjeti za imenovanje uz mogućnost da se to pitanje posebnim zakonom drukčije uredi. Kako bi se osiguralo financiranje zadaća koje je obavljaju u okviru knjižničnog sastava sustava RH tu je nova odredba da se sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu knjižničnog sastava RH osiguravaju iz državnog proračuna, pa je to ujedno i odgovor na neka pitanja koja su se ranije pojavila i to putem ministarstva nadležnog za kulturu te ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje. Što se tiče imenovanja i razrješenja članova Hrvatskog knjižničnog vijeća, određeno je da će se u slučaju razrješenja članova vijeća prije isteka mandata, novi članovi na njihovo mjesto imenovati samo za preostali dio mandata. Dakle, tu kako bismo izbjegli dvojbe u pogledu trajanja mandata. Što se tiče postupanja s građom, koja je u posjedu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, o tome smo jučer nešto razgovarali, zato je ovo ovo bilo nastavno na današnju temu i raniji upiti, dakle radi utvrđivanja postupanja s tom građom, dodana je prijelazna odredba koja propisuje da se zbirka obveznog primjerka službenih publikacija nastala temeljem čl. 39 Zakona o knjižnicama, a koje se vodi u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, pripaja zbirci središnjeg kataloga službenih dokumenata RH u svrhu pohrane i zaštite građe te njezine trajne dostupnosti korisnicima, što je u konačnici najvažnije. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva tako je obvezan izvršiti digitalizaciju fizičkog dijela navedene građe te je predati nakon obavljene digitalizacije NSK u Zagrebu i tu će naravno biti potrebna sredstva, to je sasvim jasno, ona će se sigurno i na adekvatan način osigurati s obzirom da je nužno da se materijali digitaliziraju. Najvažnije je zapravo da knjižnična djelatnost bude u onoj svojoj osnovnoj funkciji, dakle osim posudbe, to je razvoj pismenosti, to je razvoj kulture, odgoja, obrazovanja i ona jest čuvar nacionalnog, književnog, znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva. Još jednom, pohvaljujem i dobro je što je u proces donošenja zakona bila uključena struka jer struka je kao i knjižnica više od mjesta na kojem se posuđuju knjige. Novije knjižnice suočene su i s novim izazovima i dobro je da kombiniraju, one možemo ih nazvati tradicionalne posudbene aktivnosti, ali uz spoj i uključivanje novih tehnologija jer i sami korisnici zahtijevaju otvorenost novim medijima i dostupnost tehnologije. Po osvajanju novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, za struku HKD bit će to sigurno jedan novi izazov, razdoblje intenzivnog rada, na izradi novih pravilnika, standarda koji su predviđeni ovim zakonom. Naravno da očekujemo i dalje suradnju Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti sa strukom, a sve kako bismo naše knjižnice osuvremenili i naravno, osposobili da nam i dalje budu svojevrsni čuvari naše baštine. Klub HDZ-a podržat će Konačni prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDSS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Dragana Jeckov. lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, u prvom čitanju istakli smo nekoliko važnih elemenata koje smo smatrali da će unaprijediti ovaj prijedlog zakona pa smo tako govorili o tome da je knjižnica djelatnost neprofitna i i usmjerena na besplatno i svima dostupno osiguranje pristupa informacijama i kulturnim i stručnim znanstvenim sadržajima. Važno je da je nakon ove rasprave, da smo dobili dakle u drugom čitanju prijedlog zakona koji je koji je dobar, koji je provodiv, sveobuhvatan i koji svim vrstama knjižnica kao i knjižničarima zaposlenim u njima omogućava podjednake uvjete rada i razvoja te omogućava preduvjete za razvoj knjižničnog sustava Hrvatske. U raspravi sam tada istakla važnu ulogu knjižnica u demokratizaciji društva, razvoju informacijskog društva kao i važnost knjižnične djelatnosti u cilju promicanja i razvoja pismenosti, kulture, obrazovanja, znanja te očuvanja nacionalnog, književnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva. Posebno sam se tada osvrnula na pravni okvir i organizaciju knjižnica nacionalnih manjina. Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, zaokružena je legislativa RH prema nacionalnim manjinama, osiguravanjem prava na služenje svojim jezikom i pismom. U vezi s tim, otvorene su i opremljene središnje knjižnice nacionalnih manjina kojih je trenutno 10. Uloga središnjih knjižnica je da kroz koordiniranu nabavu, centraliziranu obradu i rasparčavanje građe osigura korisnicima slobodan pristup informacijama na materinjem jeziku. Većina središnjih knjižnica nacionalnih manjina u RH formirana je 90.-ih godina pri čemu je njihov rad 2000. prešao u djelokrug Ministarstva kulture. U četvrt vijeka svog postojanja manjinske knjižnice postale su važna mjesta promoviranja, kako kulture nacionalnih manjina, tako i mjesto susretanja hrvatske kulture i kultura njihovih matičnih država. Ovaj model u praksi postoji skoro 30 godina i nije spomenut u starom zakonu pa smo postavili pitanje treba li status predvidjeti u ovom novom zakonskom

i razumijevanja u RH. Predlagali smo tada se taj status regulira u novom zakonu te predložili model kako je predviđeno dakle za knjižnice za slijepe i slabovidne. Obrazloženje pojedinih prijedloga koje smo istakli u prvom čitanju ministrica se na njih referirala u samoj raspravi posebno po specifičnoj tematici po pitanju knjižnica nacionalnih manjina ističući dobru tradiciju koju ima RH kao i dakle legislativu,

Pa smo dakle dobili objašnjenje da knjižnice nacionalnih manjina po svojoj definiciji nisu knjižnice, one su zapravo zbirke unutar narodnih knjižnica osim prosvjetne knjižnice koja je osnovana odnosno koja ima dugu tradiciju ali je osnovala udruga. Dakle ove zbirke kako nam je objašnjeno uređuju se podzakonskim aktima i nikakve detalje o bilo kojim zbirkama ovim prijedlogom zakona se nije dakle uređivalo. U prvom čitanju smo govorili i svakako pozdravljamo ove dopune i izmjene koje su nastupile u suradnji sa strukom međutim ipak ja bih još spomenula dakle u članku 10. stavak 1. da su školske ustanove i visoka učilišta i javni, znanstveni instituti dužni osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova s čime se slažemo. Dakle ali već u nastavku rečenice navodi se kako se definira da visoka učilišta i javni znanstveni instituti mogu potpisati ugovor sa kojom drugom vrstom knjižnica. Međutim iako je jasno da je prihvaćeno da se u školama moraju osnovati knjižnice što se instituta i visokih učilišta tiče i dalje je ostavljena mogućnost da mogu potpisati ugovor i ne moraju osnivati svoje knjižnice. Dakle smatram nedovoljno precizno navedeno tko je obavezan a tko nije. Jasno je kako su školske obavezne ali za visokoškolske ustanove i javne, znanstvene institute i dalje piše da su dužni ali i da mogu. U pravnom smislu ponovno su dakle ostavljena vrata za spekulacije mora li se nešto ili ne mora, ili se pak može i drugačije. Zato smatram da ovo rješenje nije dobro i da bi bolje bilo da u navedenom stavku piše školske ustanove i visoka učilišta i javni znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova a visoka učilišta i javni znanstveni instituti mogu posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom osigurati knjižnične usluge. Knjižnične usluge nužne su za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti sukladno standardima iz članka 12 stavak 2. ovog zakona. Nadalje, u članku 20. dakle ipak je dovedeno malo u povoljnije stanje nego što je bilo prvobitno predloženo ali nigdje se ne naglašava važnost činjenice da ravnatelji moraju biti informacijski stručnjak. Stoga bi bilo dobro da se u stavku 9. doda sintagma iz područja informacijskih znanosti ispred riječi položen stručni knjižničarski ispit. Jasno je da je netko tko je položio stručni knjižničarski ispit vjerojatno ima i nekakav studij iz polja informacijskih znanosti ali isto tako ima i onih koji su davno po starom dakle mogli da imaju bilo koji fakultet i položen stručni knjižničarski ispit i to je dakle i oni su sada knjižničari. Na ovaj način bi se onemogućila izravna konkurencija nestručnog kadra u odnosu na stručni kadar koji se već dulji niz godina obrazuje u visokoškolskim ustanovama u RH koje školuju informacijske stručnjake, dakle knjižničarstvo, informatologija i slično, upravo zbog toga sam vam postavila pitanje na koje ste mi Nadalje, ako bi se stavak 9. koncipirao na predloženi način omogućilo bi se izravna zastupljenost stručnog kadra na rukovodećim pozicijama i u knjižnicama a istovremeno bi se stavkom 10. propisalo što ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava ovaj kriterij. Nakon što sam objasnila, neću sad čitati kao bi to trebalo izgledati to je sad već nešto nešto o čemu više nema prostora za razgovor. Isto tako trebali bi stavkom 10. ovog članka obvezati eventualnog ravnatelja knjižnice koji nema završeni odgovarajući studij da ga u određenom roku završi npr. u roku od 3 godine pa bi u tom slučaju stavak 10. istog članka trebao glasiti: Iznimno od stavka 9. ovog članka ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski i sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij uz uvjet stjecanja odgovarajuće kvalifikacije iz područja informacijskih znanosti te polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od 3 godine od dana imenovanja te ispunjavanje drugih uvjeta propisanih statutom. Na ovaj način bi se svakako omogućilo zapošljavanje nestručne osobe u slučaju da na natječaj ne javi stručna osoba ali bi se ta nestručna osoba istovremeno obvezala da postane stručna u propisanom roku. Na ovaj bi se način ponovno izbjeglo stanje da u knjižnicama u nedogled i na čelnim pozicijama imamo nestručni kadar. Mislim da bi to bilo pošteno za sve. Također pohvaljujem uvažene izmjene koje su nastupile između dva čitanja, odličnu praksu koja je do sada postojala kada su u pitanju knjižnice nacionalnih manjina, koje su se financirale putem Ministarstva kulture, te se nadam u tom smislu da takva praksa će postojati i u buduće. I Klub zastupnika SDSS-a će podržati predloženi prijedlog Zakona o knjižnicama, kako je navedeno. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika SDP-a također se je javio u sudjelovanje u raspravi, zastupnica Sabina Glasnovac, govorit će u njihovo ime. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Dobro je da, evo jučer smo imali baš jedan zakon o kojem smo raspravljali u Hrvatskom saboru, koji je doživio, odnosno, više zakona iz područja Ministarstva socijalne skrbi, koje su između prvog i drugog čitanja, sukladno i uvažavanje rasprava i argumente zastupnika u Hrvatskom saboru, doživjeli poprilične izmjene u odnosu na prvo čitanje u konačni prijedlog ovog zakona. Isto tako i ovdje i to mi je jako drago. To mi samo pokazuje da ipak ove rasprave u Hrvatskom saboru, i na odborima, nisu uzalud vođenje i da ipak može doći do bitnijih iskoraka, uvažavanje argumenata koje se iznesu u raspravi, implementaciju istih u zakonska rješenja. Mi znamo da je ovaj zakon u prvom čitanju, imao nešto više od 3000 primjedbi dospjelih na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, znamo da nažalost, prilikom izrade prijedloga zakona koji je upućen u Hrvatski sabor u prvom čitanju nije se dovoljno konzultirao sa strukom i rasprava u Hrvatskom saboru je bila zaista burna, ali je očito bila i poučna, jer evo, nakon rasprave u 1. čitanju imamo potpuno drugačiji prijedlog zakona gdje se nakon toga sijelo i za stol sa predstavnicima struke i neke stvari su se bolje reguliraju. U interesu društvenom, naravno, ali i u interesu, odnosno, uvažavajući mišljenje onih koji zapravo da bismo postigli taj društveni interes nosi taj cijeli sustav na sebe na leđima, to su ljudi koji su stručni u ovom području, koji rade u knjižnicama i stručni su u ovom području. Ono što pozdravljamo, je da se malo jasnije, preciznije definirao pojam digitalnih knjižnica, ono što također pozdravljamo jest izmjena u smislu da se pokušava novim zakonskim rješenjem spriječiti zlouporaba zakona u smislu da na čelu knjižnica iamo osobe koje su nestručne, pa se nadam, samo ću spomenuti, da više se neće dogoditi da tamo u nekom Slunju, za ravnatelja, v.d. kako god bude imenovana, vodoinstalater, samo zbog toga što ima iskaznicu vladajuće stranke. Iskreno se nadam, da do toga više, sudeći prema ovim novo postavljenim kriterijima, neće moći doći. U tome oko uvjeta za izbora ravnatelja ću reći nešto više malo kasnije. Dobro je i to što ste između prvog i drugog čitanja, izmijenili, odnosno, pokušali usuglasiti jednak stručni knjižničarski standard za privatne privatne i javne knjižnice, međutim, žao mi je što do ujednačavanja tog standarda, nije došlo i kod propisivanja uvjeta, za osnivanje, za izmjene statusa kod ove 2 vrste knjižnica, a o tome ću isto reći malo To su sve pozitivne strane zakona, znači, uvažanje struke, uvažavanje rasprave u Hrvatskom saboru, koji često komuniciraju s ljudima koji su aktivno zainteresirani za određena zakonska rješenja, koji ovdje, zapravo suglasnogovornici njihovih stavova, dobro je to što su se izmijenile određene stvari. Ono što smatramo da u ovom zakonu i dalje, u konačnom prijedlogu nije dobro, jest što te se očito vrlo jasno odredili prema tome da iz zakona izbacite knjižničarska zvanja. Vi znate zašto ste to napravili, ja bih voljela ovdje evo čuti, u vašem obećanju što je razlog tome da smo u dosadašnjem postojećem zakonu imali vrlo jasno taksativno navedeno što su to, koja su to knjižničarska zvanja. te definicije, odnosno, te propise nešto što osigurava stručnost i standard u radu knjižnice, neovisno o kojim vrstama knjižnica se radilo. To ćemo vjerojatno propisivati nekakvim drugim standardima, kroz neke pravilnike ili podzakonske akte. Mislim da je tome i struke, dio struke se slaže s time, da je tome bilo mjesto u zakonu. Drugo što smatramo da je trebalo biti možda bolje regulirano, odnosno, i dalje ostaje na neki način nejasno kroz ovaj zakon, je zašto ste odustali od toga da i dalje imamo podjelu knjižnica na samostalne i knjižnice u sastavu, a onda pod podjelu samostalnih knjižnica na privatne i javne. Sada zapravo nemamo nigdje se ne spominje podjela knjižnica na samostalne i knjižnice u sastavu, iako se u samom pojmovniku, spominje što su to knjižnice u sastavu, ali oni kao ta kategorija naprosto ne postoje, a znamo da oni itekako egzistiraju u realnom životu kao ustrojstvene jedinice ustanova ili drugih pravnih osoba, neovisno o ovoj glavnoj vašoj podijeli na narodno školske, visokoškolske znanstvene specijalne itd. Drugo, što smatramo da smo se doveli možda u određeni disbalans ili u kontradiktornu situaciju, je to što nam je potpuno jasno i vi ste to gospodine državni tajniče u svom uvodnom izlaganju naglasili, znači knjižnice imaju misiju neprofitnih ustanova, imaju njihova djelatnost je javna, one su do sada bile i mogle biti registrirane samo i isključivo kao javne ustanove koje osiguravaju jednakopravan i besplatan pristup i informacijama i zabilježenom znanju. To su za nas bile knjižnice, znači ustanove od općeg interesa koje osiguravaju besplatan i jednak pristup dostupnim informacijama i zabilježenom znanju. E sad. I tu je bitna ta nekomercijalna djelatnost knjižnica, ali vi u vašem obrazloženju novog i prvog i drugog čitanja prijedloga zakona kažete da je upravo ta činjenica da su se do sada knjižnice mogle osnivati jedino i isključivo kao ustanove, bila prepreka u pogledu osnivanja knjižnica i da treba omogućiti obavljanje knjižnica i djelatnosti bez ograničenja s obzirom na pravni oblik. Dobro. To bi značilo da od sutra, kad mi usvojimo ovaj zakon se knjižnice mogu osnovati kao trgovačka društva. To i piše. I kao zadruge. E sad, a definicija, sama definicija trgovačkog društva je da je to zapravo pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost radi ostvarivanja dobiti, proizvodnji, prometom roba ili pružanjem usluga. Ja bih voljela, evo kad biste mi samo objasnili, kako ćemo pomiriti te dvije kategorije, znači knjižnice kao neprofitne ustanove, ali isto tako s druge strane prostor za registraciju odnosno osnivanjem istih kao privatnih ustanova odnosno u vlasništvu pojedinih subjekata koji u svom habitusu imaju načelo poslovanja, načelo dobiti, načelo trgovanja pružanja usluge, ali za određene materijalna sredstva ili materijalne neke druge vrijednosti. Treće, kod knjižnica u sastavu koje funkcioniraju u sklopu drugih ustanova pa evo tu imamo dosta knjižnica koje funkcioniraju u sklopu bolničkih ustanova, mislim da je čak propisana zakonska obaveza u nekim drugim zakonima, da su te zdravstvene ustanove dužne u registar djelatnosti neovisno o tome što je njihova primarna djelatnost zdravstvena djelatnost i pružanje zdravstvenih usluga, dužne su upisati u registar djelatnosti isto tako i knjižničnu djelatnost. Uvidom u registar zapravo je vidljivo da niti jedna od zdravstvenih ustanova, ako hoćete bolnica, a ima ih više od 20 koje u svom sastavu posjeduju knjižnice, nemaju upisano knjižničnu djelatnost iako su to dužni sukladno, čini čini mi se nekim drugim zakonima, ispravite me ako griješim. Zašto je tome tako i možemo li mi, jesmo li mogli u ovom zakonu striktno propisati odredbu kojim ćemo ih obvezati da to i čime? Nemali broj puta su zapravo komisija za bolničke knjižnice je pohodila Ministarstvo zdravstva i inzistirala upravo na primjeni zakonu u ovome dijelu. Nažalost od 2015. oni to čine bez uspjeha. Četvrto, kada govorimo o uvjetima za izbor ravnatelja knjižnica dobro je da se propisalo da su uvjeti za izbor ravnatelja adekvatna razina visokoškolskog obrazovanja, položen stručni knjižničarski ispit, što do sada nije bio slučaj, četverogodišnji plan rada i najmanje 5 godina iskustva u knjižničarskoj djelatnosti i to vrijedi za većinu javnih knjižnica u RH. E sad, kod E sad, kod nacionalne sveučilišne knjižnice smo napravili, malo drugačije smo posložili stvari. Do sada je bilo potrebno da imate odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, da imate objavljene stručne, znanstvene i druge radove, bilo je potrebno da imate iskustvo u upravljanju nekom knjižničnom ustanovom, to od sutra više neće biti slučaj. Bit će potrebno samo da budete doktor znanosti, neovisno kojih, prometnih, bilo kojih, dakle bilo kojih. Ili da ste doktor znanosti i da ste bili ministar u nekom ministarstvu duže od 4 godine, možda i ne, i da zapravo vas netko proglasi, recimo Ministarstvo obrazovanja i da vas netko proglasi kompetentnim za upravljanje nacionalnom sveučilišnom knjižnicom jer vi kažete da je prvi uvjet ili doktor znanosti ili knjižničarski savjetnik. Ali nije to isto, knjižničarski savjetnik da bi to postao u svojoj struci na neki način top, ono creme de la creme, u svojoj struci, mora imati određeno iskustvo, određene kriterije, a doktor znanosti, mislim časno je to i svaka čast ljudima koji postignu tu najvišu razinu obrazovanja, ali znači li to da ste doktor znanosti nekih nesrodnih, apsolutno znanosti ili područja, znači li to da ćete vi shvatiti i moći stručno upravljati jednom tako važnom krovnom institucijom, knjižničarskom institucijom u RH. Znači u RH. Znači ne traži se de facto nikakvo iskustvo u knjižnicama, u prijevodu. Nikakvo. Samo u upravljanju u nekim odgojno-obrazovnim ili kulturnim ustanovama, što god to značilo. I završno, obvezni primjerak smatramo da se ovim načinom da će se potpisat potpisat pravilnikom i jamčiti da sve se recimo sveučilišne knjižnice kao što je to do sada bio slučaj imaju pravo odnosno njihovi studenti, zaposlenici imaju pravo dostupne informacije, objavljene znanstvene radove, ne mora nužno jamčiti da će to isto pravo biti konzumirano, bolje bi bilo da smo kao do sada u zakonu imali vro jasno definirano tko ima pravo i kome se sve dostavlja obvezni primjerak svega što je producirano, svega što je nastalo, svega što je proizvedeno u RH. I ono što smatramo i u RH. I ono što smatramo i slažemo sa kolegama koji su već to istaknuli ovdje prethodnim raspravama, smatramo da bi uvjet za dobivanje željenog statusa školske ustanove, visokih učilišta, javnih zdravstvenih instituta, klinički bolnički centar i kliničkih bolnica, trebala biti obveza osnivanja knjižnice kao samostalno ustrojstvene jedinice u u svojim ustanovama da se izbjegne ova zapravo mogućnost da uopće ne moraju imati u svom sastavu ustrojstvenu jedinicu, knjižnicu, nego mogu sklopiti ugovor sa nekom drugom knjižnicom koja će mu onda pružati uslugu ali jasno na koje vrijeme, pod kojim uvjetima, to je prostor koji zapravo tu miješamo kruške i jabuke i mislimo da bi tu moglo doći do određenih zlouporaba i do narušavanja standarda i to bi završno bilo to u ime Kluba zastupnika SDP-a iako smo iznijeli ovako dosta sitnih primjedbi i stvari koje smatramo da bi mogle biti bolje regulirano ovim zakonom, držimo da je ovo ipak iskorak u odnosu na prvo čitanje i to ćemo vrednovati. Zastupnik Goran Beus Richembergh govorit će u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a koji su se također javili za raspravu. **Beus Richembergh, Goran (GLAS)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, knjižničarstvo je vrlo stara struka pođemo li od Aleksandrijske knjižnice, vidjet ćemo da je u domeni kulturnih djelatnosti vjerojatno jedna od najstarijih. Međutim vrijeme je za moderno promišljanje te djelatnosti i u Hrvatskoj. Unatoč tome što su mnogi knjizi proricali lošu budućnost, proricali su da će nestati taj pisani medij, to se nije dogodilo i neće se vjerojatno dogoditi. Knjiga u pisano odnosno tiskanom obliku ne samo kao dio baštine nego i kao dio svakodnevnice, preživljava , ima svoju nezaobilaznu vrijednost. ne treba smetnuti s uma da je era digitalizacije ušla već odavno i u sferu svih pisanih medija pa tako i same knjige ali ona je čini se, proširila zapravo krug korisnika i na neki način olakšala pristup knjizi a knjigu kao tiskani medij nije uništila. Ovaj zakon kojega sad proučavamo i ocjenjujemo u drugome čitanju, definitivno je postigao određeni napredak od prvoga čitanja i to je ono što ćemo pozdraviti, klub GLAS-a i HSU-a u tom smislu prihvaća ovaj prijedlog ali želimo istaknuti obvezu i nas kao zakonodavca ali i Vlade kao predlagatelja da se upravo vodi računa o modernitetu i o budućnosti ove djelatnosti. prostati možemo pristati na model, konzervativni model, zatvoreni model a to je da se knjižničarstvom i u smislu struke i u smislu upravljanja mogu samo isključivo knjižničari ali moramo biti svjesni da su upisne kvote na studije odgovarajuće, sve manje i manje, da potreba mreže knjižnica u RH je puno je puno veća i da moderna knjižnica kad već to prepoznajemo kod privatnih i u slučaju javnih također treba otvoriti svoja vrata prema komparativistima, prema povjesničarima, prema stručnjacima za digitalne medije. Nama je u interesu da opstanu lokalne knjižnice. Nama je u interesu da knjižnica bude u svakome gradu, u svakoj općini a ne da sužavamo tak prostor i da zbog formalnih uvjeta praktički zatvorimo vrata budućnosti tih knjižnica. Knjižnice su danas mnogo više od čuvališta tiskanih knjiga, mnogo više od čitaonica, one su već dugo osobito u manjim sredinama i osobito tamo gdje ih vode ljudi koji su proaktivni i kreativni, kulturni centri u širemu smislu. Ne samo oni koji se bave knjigom kao takvom nego i kulturom u širemu smislu. U tome smislu mnoge knjižnice djeluju kao pravni kulturni i informativni centri u svojim sredinama organizirajući tribine, prezentacije, ako hoćete i filmske projekcije, razgovore, ne samo sa književnicima, nego sa ljudima iz kulture u širemu smislu. Isto tako i mjesto održavanja izložbe, to su načini kako dovesti i nove generacije u prostor knjižnica, kako ih naviknuti i privići knjizi. Zato im treba otvoriti prostor da i te multimedijalne funkcije jednako uspješno obavljaju kao i funkciju čuvanja tiskanoga fundusa. A što se tiče čuvanja tiskanog fundusa, nitko ne vodi računa o činjenici da ogromna količina knjiga naprosto propada. Vrlo je relevantno iskustvo pa ako hoćete i svjedočenje čitavog niza antikvara u Hrvatskoj koji svjedoče da više ne mogu primati knjige jer nemaju kud s njima a zapravo iz danas u dana ponuda navodna je sve veća, o čemu se radi? Radi se o tome da nove generacije ili zbog uvjeta stanovanja ili zbog nekih drugih interesa koje naslijede knjižnice svojih roditelja ili svojih baka i djedova, uglavnom te knjižnice bacaju. Taj knjižni fond ponekad iznimno vrijedan nude antikvarima ako ih ne mogu primiti, uglavnom ih bacaju. Lokalne knjižnice nisu uopće zainteresirane za to u pravilu a trebale bi biti. Privatne knjižnice, knjižnice građana sigurno su proteklih 100 g. imale veći fundus knjiga na čuvanju nego sve javne knjižnice zajedno. Ta književna građa u pravilu propada. Morali bismo voditi računa o tome, to se jednako odnosi i na arhive. Recimo imamo slučaju i mome gradu. Samo paralelu da povučem. Čovjek snima povijest svoga grada već punih 50 g. Samo na crno-bijelim, dakle na negativima ima više od 15 000 snimaka. Nalaze se u njegovoj garaži i nitko u mome gradu nije zainteresiran da preuzme tu građu koja je fenomenalan svjedok vremena. Danas-sutra kad ga više bude, pitanje je hoće li njegovi nasljednici to što je ostavština cijeniti, spasiti na neki način ili će to završiti u smeću. Mnogo toga sličnog, pisane građe, tiskanih knjiga se nalazi na policama stanova koji će se isprazniti, preuređivati, prodavati i završavat će na otpadu. Ne bi bilo loše da budemo svjesni da osnivač katkad nemaju dovoljno sredstava s jedne strane za obnovu i popunu samoga fundusa jer gradi ili općina koji su osnivači javne knjižnice ujedno su dužni i u proračunima osigurati sredstva ne samo za njen rad nego i za obnovu i dopunu fundusa. Oni koji to mogu sebi priuštiti strašno dobro pomažu, da knjižnice mogu parirati i novim naslovima i količinama i potrebama nove čitateljske publike ili suvremenim potrebama postojeće čitateljske publike. Tamo gdje novca nema, moramo znati da su lokalne knjižnice u velikim problemima jer nemaju sredstva za nabavku knjiga. Priča o obveznom primjerku pokriva samo najveće, pokriva Nacionalnu sveučilišnu biblioteku, ali ti obvezni primjerci ne stižu do onih drugih. S druge strane, kvote otkupa knjiga od Ministarstva kulture su mala, što znači otkupiti 20 primjeraka jedne knjige? Ne mnogo. U eri u kojoj su izdavači sretni ako mogu knjigu izdati u 200 ili 300, puna šaka brade ako je to 500 primjeraka, kako ćemo onda osigurati da ta knjiga dospije u sve knjižnice Hrvatske? Teško ili nikako. U svakome slučaju, treba relaksirati uvjete rada knjižnica, omogućiti im da ti uvjeti budu što bolji. S druge strane, otvoriti njihova vrata. Ako hoćete i za privatna partnerstva. Ne samo u smislu podjele na javne i privatne knjižnice nego i na mogućnost da se knjižnice bave izdavaštvom, na mogućnost da ulaze u sponzorske odnose, da se preko sponzorstava onih koji cijene knjigu i tiskanu riječ, ostvaruju novi projekti, promocije tiskanog blaga Hrvatske. Sve je to dio ukupne naše politike kad se govori o knjižarstvu, knjižničarstvu, pisanim medijima a u užem smislu o knjizi kao takvoj. Malo smo mi svjesni činjenice da mi u svojoj baštini kad se sve zbroji i oduzme ne vodimo računa. Ili vodimo jako malo. Na prste jedne ruke možete pobrojati validne izložbe koje je Hrvatska organizirala u inozemstvu da prezentira svoju kulturnu baštinu. Vrhunac su izložbe fotografija jer su lako prenosive, jeftine, a što je s drugom građom koja je mobilna, što je s baštinom u širem smislu, što je s našom brigom recimo u konkretnom ovom slučaju o književnoj baštini? Koliko smo mi hrvatskih autora do sada stimulirali za prevođenje? Malo, premalo. Ne bi bilo loše da u tome smislu revidiramo naš ukupni odnos prema vlastitoj baštini jer nacionalističke i šovinističke fore su čisto prodavanje magle. Ukoliko pogledate malo bolje, iza njih ne stoji apsolutno nikakva briga ni za narod ni za njegovu prošlost ni budućnost. Oni koji vode računa o tome, to su pravi domoljubi, oni čuvaju i omogućavaju za budućnost da baština postane između ostaloga ne samo očuvana nego i motiv i izvorište za nova stvaranja. Da se vratim na osnovnu temu, klub GLAS-a i HSU-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Klub zastupnika HSS-a također se javio za raspravu, u njihovo ime govorit će zastupnik Davor Vlaović. riječi o Konačnom prijedlogu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Svi se slažemo da je ovo važan zakon koji potiče razvoj knjižnične djelatnosti u cilju promicanja i razvoja pismenosti, kulture, odgoja, obrazovanja, znanosti, izvrsnosti i očuvanju nacionalnog i i znanstvenog stvaralaštva i ono što je važno, osigurava dostupnost knjižnične građe informacija ljudima. Nije zgorega ponoviti da mi u Hrvatskoj imamo preko 1600 knjižnica i negdje oko milijun tisuća upisanih članova tih knjižnica. I da nam je želja donošenje ovog zakona jasnije definirati ovu djelatnost, ali učiniti dostupniju knjigu svakom našem građaninu u RH sa željom da ih bude dogodine i više upisanih u te knjižnice i da imamo više knjižnica u cijeloj RH, pogotovo u ruralnim područjima. Ovdje je bilo više primjedbi, pa se, evo i mi iz kluba HSS-a pridružujemo razmišljanjima da visokoškolske ustanove koje nemaju osnove vlastitu knjižnicu bi to trebale imati. Prvo zbog studenata koji moraju imati dostupnu građu za svoje znanstveno usavršavanje i stručno napredovanje, ali s druge strane, zbog jednakopravnosti nastupa na tržištu tih ustanova i da tu ne bude mogućnosti za zlouporabe, tako da, naš prijedlog iz HSS-a, da, ok, sad nemaju vlastite knjižnice, mogu to ugovorom potpisati sa drugim visokoškolskim ustanova, ali da se odredi rok, po nama je dostatan rok od 5 godina da moraju osnovati vlastite knjižnice u svojim visokoškolskim ustanovama zbog jednakopravnosti i jednakog položaja na tržištu i mislim da bi to bio dobar prijedlog. Da je to dobar prijedlog. Također kad je riječ o mogućnosti osnivanja privatnih knjižnica, naravno da mi iz HSS-a zagovaramo slobodu i tržište i svakom da se bazi biznisom i to je i ustavno pravo da svatko ima pravo na rad, a onda i osnivanje vlastite djelatnosti. Međutim ono što mi ne želimo da se dogodi, što nije dobro, a ostavlja ovaj zakon mogućnost, da se javnim novcem financira i privatne knjižnice, to bi trebalo preciznije napisati, ovdje je samo navedeno da se mogu osnovati, ali nije navedeno da se ne smiju javnim novcem poreznih obveznika financirati privatne knjižnice, pa bih molio tu objašnjenje i ako će ići nakon ovoga neki podzakonski akt gdje će to biti definirano da se ne može javnim novcem poreznih obveznika financirati privatne knjižnice. Naravno da su knjižnice važne u daljnjem opismenjavanju stanovništva u RH, mi imamo zadovoljavajuću stopu da je 97% stanovnika RH pismeno, međutim još uvijek je potrebno raditi na informatičkom opismenjavanju, digitalnom, financijskom, pa i širenju demokratske kulture i dijaloga u jednaku šansu za sve i svakom dati prostora da štiti svoje i nacionalne i svoje integritet svoje manjine i dobro je da se to ovim zakonom i definira. Mi smo još početkom 20. st. HSS, odnosno Radić, uočio važnost opismenjavanja, tada je većina stanovništva u Hrvatskoj bila nepismena i osnivanjem upravo narodnih knjižnica odnosno čitaonica po svim selima širio pismenost pismenost jer jedino pismen narod može usvajati nova znanja i vještine i može širiti i razvoj demokratskog društva pa i gospodarstva. I stoga, evo, zagovaramo da se u čl. 10 precizira na koji način bi se osnovale knjižnice u općinama i gradovima koji imaju manje od 3000 stanovnika jer mi nismo zadovoljni kako je ovdje navedeno da oni ne moraju osnovati javnu javnu knjižnicu, narodnu knjižnicu nego da mogu sklapati ugovore sa susjednim općinama koje imaju, to je uvažavajući financijske kapacitete jedinica lokalne samouprave koji imaju manje od 3000 stanovnika možda i dobar prijedlog, ali uvažavajući potrebe stanovništva koji žive u tim općinama, u tim naseljima, to nije dobro i trebalo bi zakonski odrediti da se osnuju knjižnice knjižnice i u tim općinama koje su manje od 3000 stanovnika i da im se financijski pomogle u tom dijelu jer ako vi u jednoj općini nemate knjižnicu, nemate poštu, nemate trgovinu, pa kako ćemo onda zaustaviti iseljavanje iz Slavonije, Baranje, Srijema, Like i drugih nerazvijenih krajeva. Jedan od preduvjeta ostanka na tim područjima je da imaju i dostupnu knjigu, da imaju knjižnicu na svoj terenu, ako je to zagovarao Radić početkom 20. st. mislim da i mi danas moramo reći da, treba knjižnica u svakoj općini i gradu, dokle god ih kao takve nismo odlučili ukinuti ili spajati sa drugim i susjednim općinama, onda bi trebali imati i knjižnicu u svojem selu, odnosno u svojoj općini. Također u čl. 10. st. 4 stoji da se moraju na tim područjima gdje nema knjižnice osigurati pokretne knjižnice, međutim ne definira se da li je to jednom tjedno, jednom mjesečno, jednom godišnje, pa je moje pitanje da li će se to nekim podzakonskim aktom definirati i ako hoće, da to evo javnost zna koji je to opseg, koji je obim i kolika bi bila onda dostupnost tih pokretnih knjižnica na tim područjima. Također kad je riječ o zapošljavanju ravnatelja i stručnih koje ta osoba mora imati za ravnatelja knjižnice, bilo je dosta primjedbi, one su i uvažene i popravljene, ali evo još jedna od strane HSS-a je da kad je riječ o stručnom knjižničarskom ispitu, navedeno je da se mora, ako ga nema, osoba koje je imenovana za ravnatelja položiti u roku 3 godine. Mislimo da je to predug rok, da je u većini drugih i sličnih natječaja to da se mora položiti u roku godinu ili godinu i pol dana i da bi to taj rok trebao se skratiti jer ako imenujete ravnatelja na 4 godine, a on tek za 3 godine mora položiti stručni knjižničarski ispit, onda je to predug rok i mislim da je primjereniji rok od jedne godine. I evo, želim pohvaliti i pitati, da li je ono točno kako je najavljeno da će se ići u obnovu i izgradnju knjižnice u Vinkovcima, pa bih molio u završnoj riječi čuti u kojoj je fazi to, da li je završena obnova knjižnice u Požegi, al naravno pozvati evo nadležno ministarstvo da pomogne u radu i knjižnicama i u Novoj Gradiški i u Slavonskom Brodu i u Županji, Iloku, Lipiku i Pakracu jer dosta je tamo građe tokom Domovinskog rata nestalo i uništeno. Podsjetio bi da tu nisu samo pružanje usluge našim čitateljima kroz knjigu, nego da se i niz drugih kulturnih sadržaja odvija u tim knjižnicama i da treba pohvaliti te uprave i lokalnu samoupravu koja daje tu svoj napor i da sigurno treba pomoći sredinama, a naravno opet je to vezano s proračunom. Mislim da mi moramo konačno izdvajati i više sredstava za Ministarstvo kulture i za kulturu u Hrvatskoj. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Goran Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva, knjiga je nešto posebno. Kada uđem u knjižnicu imam osjećaj da sam ušao u neko posebno mjesto i ja se osjećam drugačije. Od malih nogu obožavam čitanje, nažalost zadnje dvije godine čitam jako malo jer sam posvećen nekim drugim stvarima, ali moram reći da ovaj zakon koji je potrebno donijeti ja osobno ću podržati. Podržat ću ga zbog toga jer sam u kontaktu sa knjižničarima zaključio da su oni tim zakonom sada zadovoljni, možda nisu u potpunosti, ali kompromisno je to sada u redu i zbog toga ću ja podržati taj zakon. Knjižnice nisu samo mjesto gdje se posuđuje knjige, knjižnice su i mjesta gdje se kulturno uzdižemo, ali uistinu se uzdižemo kulturno, jer tamo se događaju i likovne izložbe, tamo se događaju recitali, tamo se događaju muzički događaji, knjižnice su uistinu posebna mjesta koja, na koja ne smijemo zaboraviti i koja moraju ostati na jednom pijedestalu u RH. Evo Evo ne bih više previše širio da ne uđem u neku patetiku, ali bih ovdje posebno još pozdravio neke moje drage knjižničarke, iskoristi ću priliku javno pozdraviti za mene najbolju knjižničarku u RH ravnateljicu Knjižnice Knjižnice Bogdana Ogrizovića, Jasnu Kovačević iz Zagreba i moju dragu knjižničarku iz Kutine Jadranku Delponte s kojom sam također proveo vrlo ugodne trenutke u kulturnim druženjima. Podržat ću zakon. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javila se zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege pred nama je u drugom čitanju Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kao što je kolega Beus Richembergh rekao u ime Kluba GLAS-a i HSU-a mi ćemo podržati ovaj zakon, ali u zakonu nekako treba razmišljati o bilo kojem nekoliko smjerova. Jedna od stvari koje valja pohvaliti je taj razgovor i taj napor koji je ministarstvo uložilo između prvog i drugog čitanja da se poboljša. Da, ne samo da ono što su saborski zastupnici u prvom čitanju naglasili o čemu smo raspravljali po odborima i na plenarnoj sjednici, nego kao što je državni tajnik rekao se je razgovaralo sa strukom i glavninu prijepora koji je bilo ste pokušali riješiti očito su još neke stvari ostale koje nisu, ali to je zapravo smisao dva čitanja zakona. Nije smisao dva čitanja zakona da bih rekli evo mi zakone donosimo u dva čitanja, nego ono što u prvom čitanju se ukaže kao prijepor da se proba riješiti i nema čarobnog štapića. I nitko od nas ne može riješiti sve, ali ako dobijete s terena nekakve signale da imate zakon koji u principu više-manje zadovoljava svih njih onda je to pokazatelj, napravljen je dobar posao, dobit ćemo jedan dobar pristojan zakon i onda dolazimo do realizacije i do stvarnosti. možete imati dobar, kvalitetan zakon ali onda u realizaciji vidjeti da ima niz problema. I tu je umješnost svakog ministarstva da prepozna te probleme na vrijeme i da ih proba otkloniti. Naravno kad govorimo o knjižnicama i o knjižničarskoj djelatnosti svatko od nas će se vratiti i nekakvo svoje osobna iskustva. Ono što veseli, veseli kad na zadnjem Interliberu koji je bio ako ste htjeli uopće doći na Interliber svaku nadu da idete svojim autom trebali ste napustiti jer nije bilo mjesta ni za parkirati aute, a onda se pokazalo da se na Interliberu, to su izdavači sami rekli, da je bila uspješnost, da su se knjige kupovale. način, postoji dakle mogućnost da vi zaista putem svih mogućih portala skidate da čitate, ali je stvar da čitate. su, što mlađe generacije su zaboravile, a za to smo krivi i mi koji ih odgajamo, zaboravilo se je čitati, iz tog čitanja se zaboravilo i pisati. Pogledajte kako izgledaju te poruke, ja moram priznati, ja sam imala nekakvu sreću da moja djeca su čitala i moje dijete je uvijek tražilo za Uskrs, Božić kad je dobio daj mi novce da kupim knjigu. Dakle, uopće ideja kupovanja knjige i čitanja je nešto što je za jednu zemlju izuzetno bitno i izuzetno važno. Između ostalog pokazatelji o nekoj zemlji bi trebali biti i pokazatelji koliko se u toj zemlji jer vi, nema knjige koju kad pročitate nećete iz nje dobiti nekakvu, il će vas oplemeniti, il ćete se bolje osjećati, il ćete dobiti nekakvu informaciju. Ako sam točno zapisala, mislim da jesam, državni tajnik je uvodno rekao da imamo 1.300.000 članova knjižnica, imaju članovi koji su knjižnica zato što moraju, dakle djeca koja idu u osnovnu školu, pa srednju školu, pa na fakultet se učlanjuju jer moraju jer tu dobivaju neke stvari, a ima i onih koji to imaju tradicijski, ja sam sad probala se sjetiti kad sam se prvi put učlanila u knjižnicu, ja se ne sjećam, imam osjećaj da sam oduvijek učlanjena u knjižnicu koja je u Bjelovaru bila meni preko puta, kasnije i sve ostalo, ali je važno tog važno je čitati važno je zapravo ta potreba da dobiješ informacije da se obrazuješ, da napreduješ, izuzetno važna. Jednako tako, ja uvijek i razmišljam o slikama i nastojim te slike pretvoriti i kad govorim o jednoj zemlji, o tome što o tome što ta zemlja je, između ostaloga, govori njena Nacionalna i Sveučilišna biblioteka. Za mene je Nacionalna i Sveučilišna biblioteka jedna od najljepših secesijskih zgrada, pri tom govorim na staru Nacionalnu i Sveučilišnu, to je jedna od najljepših secesijskih zgrada koja je, ne samo da je napravljena u Zagrebu, nego i na području Austro-Ugarske gdje je secesija imala svoj najveći uspjeh, na jednom prekrasnom mjestu gdje se ona svojim prekrasnim slikom izvana okreće i pokazuje se i dominira, ali kada uđete unutra, imate zapravo jedno veliko strahopoštovanje i to je dobro da se ima strahopoštovanje prema toj zgradi. Prema tome, koje iskustvo u toj zgradi možete dobiti prema cijeloj toj priči. Ja jednako tako moram reći da je i naša nova, dakle, onu Nacionalnu sveučilišnu biblioteku koju danas gledamo u smislu arhitekture zaista izuzetno važna, vrijedna. Meni je žao da se ona aula ne koristi više i moram priznati da mi je i osobno bilo krivo kad se je dio nje koristio za Gruntovnicu jel mislim da je vrijednost te biblioteke i napravljena je zbog nekih drugih stvari. I kroz takav kroz takav odnos prema tome jedna zemlja kaže kakav odnos ima prema svojoj tradiciji, prema svojoj prošlosti, prema svojoj pisanoj riječi koja tu ostaje, ali kakav odnos ima i prema budućnosti. Knjižnice su mjesta gdje treba dolaziti, ne zato što morate, u jednom trenutku kad se obrazujete, morate, ali i mjesta u kojem su mjesta ugode. Ja mislim da sam u replici kad sam rekla državnom tajniku, ja volim onaj miris papira i volim kad papir šuška i kad čitam, dakle, koristim sve ove, kao što je koristim u svim mogućnosti jer nam je to jednostavnije, ali taj miris papira kojeg listate, to šuškanje je nešto posebno i jednako tako, ono što je naš zadatak, naš zadatak je da se djecu od malih nogu uči da se čita, da su knjižnice mjesta ugode na kojem, i to su, to su tradicionalno knjižnice radile, pogotovo za vrtićne skupine, za djecu u osnovnim školama, da dođu, da igraju, da igraju igraonice, oni se sad moraju prilagoditi i nekim novim uvjetima, ali je važno jer oni koji čitaju će dobro govoriti, bolje će govoriti i bolje će pisati. Pogledajte samo poruke koje mlade generacije pišu, ne samo da su skraćene, o tome da veliko i malo slovo više nitko ne zna to je više, ali ne zna ni i, ije, č,ć je postalo nekakvo č između. Vi iz čitanja, iz kontakta s tim svim zajedno se obrazujete na način da jednog dana zaista tu svoju riječ, taj svoj jezik i da ga cijenite i da cijenite tu svoju prošlost, kulturu i tu je važnost svega ovog zajedno i zbog toga moram priznati da mi je i osobno drago, mi, nema Zakona kojim ne možete prigovorit, nema Zakona koji ne može biti bolji, ali kao što ste uvodno rekli, vi ste se potrudili da vezano da je dobro da je, dobro je da su napori, ja moram priznati da vas razumijem i to sam i na Odboru za zakonodavstvo, kad ste vezano uz ravnatelje rekli da ćete u drugom krugu dići sve druge struke, ajdemo zaista razmišljati o tome što mi u RH imamo. Mislim da je puno važnije da imamo knjižnicu u koju će dolaziti ljudi, a da ravnatelj ne mora baš biti te struke iz jednostavnog razloga što ih neće biti, što ih neće imati, pa ajdemo se suočiti s realnosti i ponuditi odredbe u Zakonu koje su ostvarive i koje su realne. Hvala lijepo. Prije nego nastavimo s replikama, molimo bi da skupa pozdravimo učenike srednje škole Za repliku se javila zastupnica Marija Alfirev. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Mrak Taritaš, jako ste lijepo jako ste lijepo rekli i obrazložili i svoju viziju, dakle, čovjeka u RH kako bi trebao izgledati spram knjige, spram čitanja i apsolutno se slažem s tim. No, za razliku od vas, ja bih ipak istaknula ulogu stručnih ljudi, ravnatelja, pogotovo u manjim mjestima. Pogotovo u manjim mjestima jer upravo ti stručni ljudi su, ako rade svoj posao, a školovali su se, obrazovali su se u tom smislu, jako puno doprinose upravo toj kulturi čitanja, ne samo uzimanju, dakle, samo posuđivanju knjige, samo jednoj, osiguravanju rada te knjižnice, nego zaista na promicanju svih aktivnosti koji će doprinjeti ovome o čemu ste vi govorili…/Upadica: Hvala/…Stoga me raduje što su promijenili…/Upadica: Hvala/…u Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice Alfirev, ma čovjek je izuzetno važan, dakle, ajde uzmite od sebe, kad vi dolazite u neku knjižnicu i ako tamo sjedi za pultom netko koga možete pitati, koji vam da odgovor, kojeg pitate, čujte sad mi se čita nešto, šta mislite da bi bilo dobro, bolje se osjećate. Ali ono što je bila uloga knjižnica oduvijek i koju ne smijemo zaboraviti, njihova uloga u obrazovanju djece, pa obrazovanje djece je izuzetno važno, dakle, to koliko ćemo mi sada u sebe ulagati ili ne, to ovisi od svakog od nas, ali opće taj osjećaj djece da se čita. Dakle, uvijek je, pazite, vi sad, lektira je uvijek svima bila tlaka, vi sad sve lektire imate, otvorite na web stranici, samo je pitanje kako ćete ju prepisati. Prema tome, više pisanje lektire nema smisla, ali ima smisla razgovarat o tome što si pročitao. Zastupnik Tomislav Sokol javio se za repliku **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, kolegice Mrak Taritaš, spominjali ste pitanje obrazovanja i ja se slažem, mi danas imamo situaciju koliko se meni čini jer i sam dolazim iz tog sustava, da je navika nekakvog učenja, ulaženje u dubinu i slično, puno slabije izražena nego prije, stvari su puno površnije, ta znanja su možda šira, puno je informacija dostupnih, ali nažalost ono nije sistematizirano i nije dubinsko. dubinsko. I to se stvarno vidi na onim primjerima nepismenosti, nažalost, koje ste spomenuli. Međutim, isto tako je činjenica, da se u javnosti vrlo često stvara jedna atmosfera, da je neko sustavno, dubinsko znanje nije ni potrebno, ne trebaju nam činjenice, ne treba bubanj, itd. itd. Mislim da nam bubanj i nepotrebnih činjenice nije potrebno, ali neke stvari i neke činjenice se moraju znati, tako da meni nije drago da se stvara jedna javna atmosfera, da je dovoljno samo tako se u školi igrati i da će to biti dosta. Mislim da je neke osnovne činjenice, da biste radili bilo koji posao ozbiljno, na kraju morate znati. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Sokol, točno tako, dakle, svi ovi uređaji koji imamo su zapravo s jedne strane zaista, u realnom vremenu, dobivate realnu informaciju, ali s druge strane su opasnost. Dakle, opasnost su jer se uzimaju činjenice, koje dobivate na Wikipediji kao istinite, što je apsolutno krivo. Ono što je važno, važno je da vi zaista, morate ući suštinski, dubinski u neke stvari. Morate, otići ako želite svoje znanje i produbiti. Morate otići u jednu knjižnicu, morate konzultirate sve informacije koje ne idu drugačije. Prema tome, ja sam sigurna, da u jednom trenutku, kada se opeku i dobiju po prstima jer su koristili poluinformacije će doći do toga i zbog toga je ovaj jedan zakon, dakle, zakon je prilika da o tome govorimo i na to ukazujemo. Mi i sami vidite i kroz raspravu smo se

od malih nogu i širenje te kulture čitanja, ali svakako onda treba i dostupnost knjižnica, odnosno, knjiga tim stanovnicima, pogotovo u ruralnim područjima i želim ponoviti da u općinama ispod 3000 stanovnika, koje nemaju obvezu javne knjižnice je to često nije dostupno našim sugrađanima i na tom terenu postoje entuzijasti, koji pišu poeziju knjige, koje se organiziraju u udrugu, pa evo, primjerice, knjiženo, likovno društvo rešetati godinama, organizira susreta pjesnika iz cijelog svijeta, koji čuvaju hrvatski jezik i kulturu, a nažalost, često nemaju gdje deponirati svoju građu, svoje knjige, i širiti tu kulturu čitanja i pisanja i mislim da bi za takve entuzijaste i za takve književno likovne udruge, trebali više sredstva izdvojiti iz Ministarstva kulture i iz drugih izvora. Hvala. Anka (GLAS)** Hvala lijepo uvaženi kolega, bez takvih entuzijasta puno stvari ne bi bilo. I često se pitamo i kada dođemo i kada vidimo u kojim uvjetima rade i s kojim sredstvima rade i treba im zaista čestita i dati ruku i reći radite dobar posao. Iza male sredine, sredine, postoji jedna od opcija, to su oni bibliobusi, koji idu, ali to nije do kraja rješenje. Postoji, uvijek treba vidjeti, koja su to rješenja, ali ono što cijelo vrijeme naglašavam, djecu se treba odgajati od najmanjih nogu, da je knjiga prijatelj, od slikovnica koje jesu, pa nadalje. Danas imate stvarno i zgodnih i edukativnih slikovnica, ali je važno poštivati knjigu, poštivati što je, jer samo tako možete imati generaciju, koja koja će poštivati svoje korijenje i poštivati uopće svoju povijest, sami da tu ne parafraziram nešto drugo i zbog toga je, i zbog toga zaista treba naglasiti tu važnost knjige i važnost čitanja. Zastupnik Marko Vešligaj, javio se za repliku. u manjim mjestima su jedna oaza kulturnoga života. I mogu reći, da možda nisam toliko toga bio svjestan, prije nego što sam postao gradonačelnik Pregrade, važnosti knjižnice za jedan život u maloj sredini, ali još više važnosti osobe, osobe odnosno, ravnateljice koja vodi tu knjižnicu, koja reći ću nikada nije izgubila svoj entuzijazam, nikada nije izgubila nekakav smisao za inovativnost ja to tumačim time očito što je cijeli život okružena knjigama, život okružena knjigama, što je okružena ljudima i onda tu svoju jednu ljubav prenosi i na druge ljude, stvara zajedno sa gradom, jedan kulturni život, uistinu je na ponos. Ja vjerujem da takvih ljudi, još jako puno u Hrvatskoj i evo, drago mi je da smo ovim zakonom dali ipak jedan jedan značaj, da se tako izrazim. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolega Vešligaj, ja mislim da je u životu jedna od najstrašnijih stvari koje vam se može desiti da završite srednju školu i fakultet i radite posao koji ne volite. To je nešto što vam se najstrašnije može desiti, iz jednostavnog razloga, što se onda to vidi, onda vi to vidite i govorom tijela i sve ostalo. I vi kroz sve ove rasprave, zapravo, mi koji imamo nešto više godina se sjećam svojih svojih odlaska u knjižnicu, sjećamo se ljudi koji su tamo bili, knjižnica može biti malo bolje ili malo lošiji opremljena, ali ljudi su izuzetno važni, važna je pristojnost tih ljudi, važna je volja, važno je da se nešto napravi, je onda, kada imate tu ideju, da nešto napravite, onda su to zaista knjižnice, postoji mjesto okupljanja. Ne zato što tamo netko ide zato što mora i mora napisati lektiru i mora nešto, nego zato što želi i to se u malim mjestima jako osjeti. Ja sam odrasla u Bjelovaru meni je knjižnica bila susjedstvo, meni je to bilo normalan stvar kao odlazak susjedu. Hvala vam. Zastupnik Gordan Maras javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice i kolege. Gospodine državni tajniče. Lijepo je čuti ovako jednu raspravu koju podržavaju više-manje svi saborski zastupnici, odnosno, svi saborski zastupnici koje smo čuli, možda je to i način na koji bi trebalo raditi ubuduće. Znači kada nakon prvog čitanja, se iznesu određene primjedbe, kada struka kaže također određene svoje sugestije da se onda zbija zakon toliko doradi da i struka pa i zastupnici i svi mi ovdje koji raspravljamo, na kraju nemamo što drugo nego podržati zakon i to je nešto što ne bi trebalo samo u ovom području prakticirati nego i u mnogim drugim područjima kojima nažalost se tako ne radi nego imamo rasprave gdje se struka ne uvažava. Znači ja, kao i svi ostali, sam zadovoljan sa izmjenama u odnosu na prvo na prvo čitanje, zadovoljan sam i zbog toga što će to sigurno osigurati i daljnji razvoj knjižničarske djelatnosti, zadovoljan sam i zbog toga što ovih 4066 zaposlenika u toj struci će imati bolji zakonski okvir za svoj rad, ali najviše sam zadovoljan zbog naših sugrađana, zbog onih koji koriste te usluge, slažem se kao i drugi zastupnici da treba promovirati i što više dostupnim činiti čitanje knjige i na taj način možda još tu mrežu širiti i siguran sam da će to ovaj zakon omogućiti. Naravno da mi imamo sada mogućnost i tehnološku da se dostupnost čitanja knjiga na neki način sve više i više širi, ali ono što ja mislim da, ja sam jedan od onih koji nije protivnik tehnološkog napretka, ali dosta često mislim da knjiga i u obliku u kakvom je bila do sada, ne virtualnom odnosno da se čita sa pomoćnih tableta ili drugih naprava, znači ima također ima neku svoju vrijednost i drago mi je, kada vidim da ljudi posuđuju knjige itd. Sa druge strane, knjižnice, kao što vidimo iz ovih podataka su mjesto, to su mnogi kolege rekle, mjesto gdje se ljudi druže, rade se određene promocije, evo ja mogu reći da u knjižnici gdje su moja djeca, gdje odlaze je bila jedna Internet radionica, robotiku su tamo održavali, znači to je, to su mjesta koja treba promovirati na taj način kako bi se razmjenjivalo, ne samo neko znanje nego gdje bi se radila određena socijalizacija i usvajale neke nove vještine. Stoga hoću istaknuti jedan podatak koji je ovdje vrlo zanimljiv, koji nije još nitko spomenuo, a to je da se u knjižnicama u velikoj mjeri čitaju i dnevne tiskovine, odnosno novine, što daje do značaja knjižnicama kao mjestu informiranja naših sugrađana o svakodnevnim stvarima, ne samo o povijesti, o znanosti, o nekim literarnim djelima, nego o tome što se dešava u našoj zemlji, u svijetu, na dnevnoj razini. To govori i o strukturi onih koji koriste usluge knjižnica, to govori i o socijalnom statusu, vjerojatno se tu radi većinom o umirovljenicima kojima je teško izdvojiti 10 dnevno za novine, pa se ljudi tamo dođu podružiti, pročitaju novine, pričaju jedni sa drugima i to je nešto što daje također veliku vrijednost ovoj djelatnosti i veliku vrijednost tim mjestima gdje se to odvija. Htio bih napomenuti da bi volio da su primjerice, knjižnice mjesto ne samo gdje možeš koristiti određene usluge i interneta na način da je to recimo, kao u gradu Zagrebu, dopušteno besplatno u okviru pola sata. Evo, moja ideja, moja želja je da knjižnice postanu Wi-fi free zone za sve one, ja se ispričavam kolegice, samo Znam ja da inače, situacija je drugačija, ja sam glasan, ali ovaj puta sam ipak vi. Tako da malo smo zamijenili uloge. Znači ja se zalažem za to da da Internet bude dostupan u svim knjižnicama u RH na način da ljudi tamo mogu dolaziti i koristiti i da se to ne naplaćuje, da na taj način također pomognemo građanima dostupnosti informacija i mogućnost da se dodatno informiraju oko određenih stvari. U gradu Zagrebu, gradske knjižnice, znači, što je po meni posebno bitno, u njih treba više investirati i njih je 43 su čini mi se, prisutne i još, ja bih rekao treba investirati u bibliobuse, imamo nekoliko autobusa odnosno bibliobusa koji idu okolo sa knjigama, ali na taj način učiniti dostupnost građanima u njihovim kvartovima kraj njihovih domova možda ne bi bilo loše i u to treba sigurno investirati. Također pokazuje se da građanima imaju interes i da kada se govorimo o sajmovima u gradu Zagrebu, Interliber je jedan od najuspješnijih sajmova i gotovo stotine tisuća naših sugrađana dolazi posjetiti Interliber, tamo se informira, koristi određene mogućnosti kupnje knjiga, znači postoji jedna tradicija koju ljudi podržavaju i šteta je ne omogućiti to i zakonskim rješenjem, ali i podrškom lokalne zajednice još više, kako bi se ta kultura još pojačala, odnosno kako bi se u budućnosti zadržala. Također mislim da bi bio kvalitetan prijedlog, to govorim iz perspektive također lokalne, u Zagrebu do 15. godine je besplatno članstvo u knjižnicama grada Zagreba, mislim da ne bi bilo loše da se to napravi i do 18. godine, znači da se obuhvati i srednjoškolsko obrazovanje, možda čak i za studente na zagrebačkom sveučilištu kako bi omogućili u tom dijelu obrazovanja, da ljudi imaju dostupniju literaturu, da se smanje troškovi koji možda ne izgledaju ovako puno kada gledate na godišnjoj razini, ali s obzirom da nije puno možda ni platiti, ali nije puno ni kada se onda uprihoduje, znači grad bi mogao osigurati mogućnost takve besplatne članarine za studente, odnosno za za učenike koji su u srednjoškolskom obrazovanju kažem sada je to ograničeno na one koji su u osnovnim školama. Znači, sve to skupa složiti u jednu cjelinu, promovirati ovo šta su i moji kolege prije govorili, a to je kulturu čitanja, kulturu skupljanja informacija, druženja, promocije, znanja i svega onoga što ide uz to i mislim da još jednom na kraju, imat ćemo onda još i bolji sustav i siguran sam da ovaj zakon upravo to će i omogućiti. Evo još jednom, pozdravite ministricu i ona je bila na prvom čitanju, kako bih rekao, tu je imala dosta kritika, šteta možda što nije došla da čuje da je zastupnici opozicije mogu i pohvaliti, ne? Tako da sa te strane, evo, što se tiče ovog zakona, ja sam među onima koji će ga također podržati. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Možemo malo tiše molim vas? Prvo je poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. lijepo. Kolega Maras, točno i danas i jučer evo svjedočimo dobrim primjerima ministarstava i predlagatelja gdje između prvog i drugog čitanja uvažavaju konstruktivne prijedloge zastupnika, integriraju ih u same tekstove, to jedino nećemo doživjeti iz Ministarstva obrazovanja jer oni pokazuju ovdje opet ispočetka uvijek da su sami sebi samodopadno dovoljni. A drugo, kada govorite o važnosti čitanja, da, evo baš je danas Svjetski dan glasnog glasnog čitanja koji pokazuje i ukazuje u koji su uključene brojne knjižnice koje pokazuje koliko je važno zapravo djeci glasno čitati od samoga rođenja da se na taj način, ne samo razvija osjećaj bliskosti između roditelja i djeteta, nego se isto tako kod njih razvija ta čitalačka vještina, pokazuje se da su kasnije puno vještiji u komunikaciji, više uspjeha u školi i u životu imaju, tako da evo i ovom prilikom i mi u HS-u da .../Upadica: Kolege da potičemo, shvaćamo važnost čitanja i da potičemo čitanje već od, kažem, roditelja, djece već od samog njihovog rođenja. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepo. Evo vidim da vas kolega Šuker ne doživljava, dajte ga malo upozorite. .../Upadica: A ni kolega Lenart. /... da, evo sad se smirio, u pravi ste u pravi ste u potpunosti, kolegice Glasovac, ono što ja mislim da u Ministarstvu obrazovanja ne shvaćaju da pod parolama koje ministrica govori, a vrlo malo radi, a to je, imat ćemo lakše torbe, sve ćemo sa tableta itd., zanemaruju taj ja bih rekao pristup u kojem smo govorili mnogi u školama da, recimo, vrlo teško je radnu bilježnicu zamijeniti gdje dijete mora napisati zadatak kako se odvijao od početka do kraja. Znači tu, ja mislim da ima dosta olaki pristup ministrica, bojim se da čak pod pritiskom nabavke određenih tehnoloških tvrtki promovira nešto što možda u konačnici neće biti najefikasnije. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Sunčane Glavak. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Maras, slažem se s vama da trebamo stvoriti ili održati naviku odlaska u knjižnice. Ako to nećemo činiti od najmanjih nogu, dakle da djeca nemaju tu naviku uzeti knjigu u ruku, biti u neposrednoj kontaktu s njom, onda će oni nažalost biti prepušteni virtualnom svijetu, što se slažem s vama nije dobro. S jedne strane, logični su izazovi novih tehnologija, ali s druge strane, procesi stjecanja trajnih znanja, ono što ostaje u nama, mislim da je onaj izravan izravan kontakt. U knjižnicama isto tako moramo napraviti balans, između tradicije, to je ona tradicionalna posudba, čitanje, nekakve ustaljene navike i između onoga što traže korisnici, a to je povezivanje sa novim tehnologijama, tako da tu moramo biti oprezni i tu moramo napraviti dobru vagu između starog i novog i onda izvući najbolje iz toga. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ono što sam htio reći vezano uz to, da vrlo brzo ćemo vjerojatno i sa novim mrežama biti što se tiče tehnologije pokriveni, to će imati neku svoju vrijednost i za gospodarstvo i za obrazovanje apsolutno u budućnosti. U ovom trenutku ima još dosta sredina, ne govorim sad tu samo o Zagrebu, vjerojatno je to još veći problem u nekim manjim mjestima, gdje ljudi nemaju mogućnost optike itd., možda knjižnice mogu pružiti malo bolju vezu nego što imaju kod sebe kod kuće ili možda neki nemaju ni dobar signal kod sebe kod kuće, tako da sa te strane, knjižnice bi tu trebale biti mjesto u malim sredinama pogotovo i te vrste tehnološkog, ja bih rekao osposobljavanja građana da se jednostavnije, možda i besplatno spajaju na net i na taj način komuniciraju. To se sada naplaćuje i mislim da to također nije preveliki prihod i da bi se moglo u budućnosti

Hvala uvaženi predsjedavajući. Htio bih reći da je danas golema većina znanja na internetu i općenito se Internet koristi kao izvor informacija. ću vam samo jedan detalj, ako se ikad budete selili, vidjet ćete koliko knjiga imate i jednom kad knjigu pročitate, ta knjiga vam više zapravo neće trebati i ako… Sad gospođa Pusić je kao zbunjena, kao trebat će joj i dalje. Gledate, možda neka i hoće, ali da li će ali da li će vam sve knjige koje ste ikad pročitali, da li ćete ih čitati dvaput, vrlo veliko pitanje s velikim upitnikom. Jednostavno danas cijeli svijet ide ka digitalizaciji. Na kraju krajeva i mi smo sad u Saboru došli do toga da nam se zapravo prijedlozi zakona šalju digitalnim putem da su dostupni on line, prije smo ovdje svi bili zatrpani papirima, toga ste svi svjesni imali smo stolove prepune papira. Tamo u kutije se non stop stari papir baco i što je zapravo najtužnije golema većina tih papira nikad se nije čitala. Međutim, ne govorim to zato da bi nekoga prozvao, govorim vam to zato da vam ukažem na trend i stog razloga smatram da bi sve knjižnice trebale imati, trebale imati wifi znači otvorenu mrežu, da svatko tko dođe u knjižnice ima pristup internetu kao mreži svih mreža gdje su dostupne de facto sve informacije. Ukoliko knjižnice nemaju otvorenu Internet vezu tada je čovjek ograničen samo na sadržaj koji postoji u knjižnici ukoliko je on u tom trenutku dostupan, a ako nije dostupan slikovito se kaže „pojeo vuk magare“ ne mogu jednostavno doći do njega. To je jedna stvar koju treba napraviti. Druga stvar je da bi studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola, znači redovnim studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola trebalo omogućiti da besplatno idu u knjižnicu. Zašto? Zato jer bi ih se na taj način potaknulo da idu u knjižnice, da gledaju na knjižnice kao, ne kao neko mjesto gdje oni kao moraju nešto plaćat pa onda nešto dobi, nego mjesto gdje mogu zapravo besplatno doći do znanja, gdje im je sve dostupno i gdje, jer gledajte najveći neprijatelj mraku je svijetlo, najveći neprijatelj neznanju je znanje. Ako želimo da se ljudi okrenu znanju moramo im olakšati pristup ka istom. To je naš apel, to je naš poziv i iz tog razloga smatram da treba, ove izmjene zakona u knjižnicama ne rješavaju ta pitanja, znači niti daju srednjoškolcima i redovnim studentima besplatan pristup knjižnicama, niti omogućavaju otvoreni Internet za sve, a Internet je u Finskoj ljudsko pravo, a kod nas u knjižnicama ga de facto nema. Pa zapitajte se da li možda ova Vlada, da li možda ovaj sustav iz političkih razloga ne želi da ljudi imaju pristup internetu, jer svi znate da veliki mediji su u velikoj mjeri kontrolirani od strane svojih oglašivača. Ako mi imamo narod odnosno društvo koje se informira putem televizije, putem radija, putem novina, a ne putem novih medija znači putem interneta mi ćemo imati i dalje situaciju da pola birača preko 70 godina glasuje za HDZ. Zašto? Pa zato jer su im dostupne one informacije koje dobivaju preko tzv. mainstream medija, to je jedan od razloga po meni ključan. Da ti stari ljudi imaju pristup internetu, da čitaju sve informacije a ne samo one koje određuje televizija, radio i novine pitanje je da li bi HDZ imao polovičnu podršku tih starijih birača. I to je manje-više to. Hvala vam. Hvala lijepa, sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Ivica Poljičak, izvolite. Gospodine podpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici u prvom redu vam se želim zahvaliti na današnjoj raspravi i na podršci koja je iskazana prema zakonu koji se danas nalazi pred vama, tekstu iz drugog čitanja. Držim da je to doista bila jedna konstruktivna rasprava, pozorno sam pratio i evo u završnoj riječi neće biti potrebe svih ovih predviđenih 30 minuta s moje strane, mislim da će biti potrebno puno, puno manje vremena. Tko jednom knjigu zavoli, voli je cijeli život. To je moje iskustvo, vidim da takvih iskustava ima i ovdje u sabornici i to vas onda obilježi za cijeli život. Nije to nešto što je planirano kao naum nego jednostavno s vremenom shvatite da je to sastavnicom života, kao što je kisik neophodan za biološki opstanak, tako su nam i knjige u našem životu. I knjižnice su tu mjesto bez kog ne da ne možemo, nego ga i dalje želimo poticati, razvijati i sigurno je i ovo zakonsko rješenje kao takvo na tom tragu. Prije negoli što dam još možda nekoliko samo dodatnih objašnjenja želim kazati jedan dio koji je možda ostao iz razumljivim razloga po drugom planu, a to je da zakon nam daje jedan normativni okvir. Dakle, skup pravila unutar kojih se djelatnost odvija, ali ono što držim da je isto tako posebice važno a to je da ključni ciljevi koji su važni za daljnji razvoj djelatnosti za razvoj knjižnica, da će se utvrditi izradom nacionalnih plana, izradom suvremene metodologije i na taj način omogućiti dalje struci knjižničarskoj zajednici i korisnicima da kroz nacionalni plan razvitka koji će rezultirati izradom akcijskog plana sa skupom mjera, jasnim pokazateljima da ćemo imati daljnji kvalitetni razvoj i ključne ciljeve da će ga knjižničarska struka, knjižničarska zajednica stići ostvariti i u tom smislu zakon je stvorio sve pretpostavke. U vezi sa pitanjem nacionalnih knjižnica nacionalnih manjina, točno je da sada one funkcioniraju na razini knjižničnih zbirka i to pri matičnim knjižnicama, središnjim knjižnicama za nacionalne manjine. Tako imamo u Belom Manastiru za Mađare, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar za češku manjinu, Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice za Slovake, Gradska sveučilišna knjižnica Osijek je za austrijsku ima austrijsku čitaonicu, to je središnja knjižnica Austrijanaca, Gradska knjižnica i čitaonica Pula je središnja knjižnica Talijana u RH, Knjižnice grada Zagreba, knjižnica Bogdana Ogrizovića je središnja knjižnica Albanaca u RH. Također su knjižnice Grada Zagreba za Rusine i Ukrajince a Srpsko kulturno društvo Prosvjeta je središnja knjižnica Srba u RH. Dodajmo Dodajmo još na samom kraju da imamo cjelovitu informaciju do kraja da je Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić u Karlovcu središnja knjižnica Slovenaca a Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac u Sisku da je središnja knjižnica za Bošnjake u RH. Dakle RH i u njeno ime Ministarstvo kulture preko središnjih knjižnica koje sam sad naveo itekako skrbi o knjižničnim zbirkama za predstavnike nacionalnih manjina, kontinuirano i to je ovdje istaknuto da je to dobra tradicija, to će se nastaviti. I u tom smislu smo dodatno modernizirali jedan model financiranja koji će biti u 2019. godini, sve knjižnice su potvrdno reagirale na dopis koji smo im uputili krajem 2018. godine, dakle to je neupitno. Ali ono što držim podjednako važnim da temeljem ovog zakona svaka nacionalna manjina može osnovati bilo kao samostalno ili kao knjižnicu u sastavu može osnovati knjižnicu. Dakle tu postoje pretpostavke i držim da je to kvalitetno i dobro riješeno. U vezi sa knjižničarskim zvanjima zašto ih nema u samom zakonu to je stvar koju smo dodatno raspravili sa knjižničarskom zajednicom. Na kraju smo definirali do kraja što je unutar cijele AKM zajednice da će se to riješiti putem pravilnika. Postojeća knjižničarska zvanja koja jest u tom smislu će biti u pravilniku. su to i dodatna jamstva koja znače i pojačavaju stručnost koja je u knjižnicama. A u vezi sa privatnim knjižnicama možda je vrijedno za naglasiti ponovno što sam kazao i u samom uvodu da se i na njih odnose standardi potencijalno one koje se mogu osnovati kao trgovačko društvo, također da se moraju obavljati kao javna služba. Ali ovdje da ne bi nekako ostalo po strani držim posebice važnim istaknuti, to je u članku 29. gdje je definirana, poglavlje i sredstva za rad knjižnica pa stoji izrijekom u stavku 1. sredstva za rad knjižnica osigurava osnivač a sredstva za rad knjižnica uključujući i sredstva za plaće, sredstva za nabavu građe, sredstva za program itd., da ne nabrajam sve, pa naravno i za usavršavanje knjižničarskih djelatnika to je obveza osnivača. Dakle to da nam bude svima razvidno i jasno istaknuto. A u vezi sa izborom glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice, točno jest da ovdje se unaprijed ne traži, dakle postoji jedna širina, ali bih htio naglasiti da ne bih, naglasio bih važnost knjižničarskog savjetnika, to znači da je netko u knjižničarskom zvanju već punih 10 godina ali može biti i situacija da je dr. znanosti koji nije radio prethodno u knjižnici. Međutim, ipak je istaknuto ovdje te najmanje 5 godina iskustva u upravljanju u kulturi obrazovanja ili znanosti. To je ipak jedno sužavanje, ne može baš bilo koji dr. znanosti. Dakle ako netko tko nije radio u kulturi, obrazovanju ili znanosti on ne može pristupiti. Ovdje smo uvijek nekako kada smo razgovarali sa ljudima u prvom redu iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, imali smo recimo primjer nekadašnjeg ministra kulture, cijenjenog gospodina dr. znanosti Antuna Vujića, uglednog filozofa koji je godinama bio unutar akademske zajednice i sada je na čelu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, on po onom što je bilo na snazi u smislu važećeg zakona ne bi mogao biti imenovan ravnateljem, ili netko od sveučilišnih profesora sada koji rade na katedri za knjižničarstvo isto ne bi po sadašnjem zakonu. Međutim, i ovo treba da bi imali cjelinu ovdje reći, bilo tko i sa doktoratom a nije bio u knjižničarskoj zajednici ukoliko se zaposli kao glavni ravnatelj on ima jednu sitnu malu obvezu koja glasi da u roku od 3 godine mora položiti knjižničarski ispit. I sada odmah da razgraničimo i razjasnimo zašto su te tri godine. Zato što se mora da bi pristupili knjižničarskom ispitu vi morate završiti studij. Da bi završili studij, potrebno vam je neko vrijeme. Dakle ne možemo to su razlozi zašto to nismo mogli sažeti na godinu godinu dana. U vezi sa nabavom knjižne građe tu već postoji dugogodišnja uhodana, iznimno kvalitetna praksa pri Ministarstvu kulture koja se nastavlja. Reći ću samo da je za 2019. tu predviđen iznos od gotovo punih 16 milijuna kuna. To je značajan novac i to je novac koji je namijenjen svim knjižnicama u RH. Pitanje zašto smo, nismo sada više zakonski inzistirali da svaka općina može osnovati narodnu knjižnicu. To je u jednom trenutku usudio bih se reći bio gotovo reformski zahvat, to je bila odluka tadašnjeg ministra kulture Biškupića koja je bila ugrađena u Sabor i Sabor je to prihvatio. Što smo imali za rezultat? Dio općina je dosita uspio osnovati narodnu knjižnicu. Ono to je pohvalno da svi gradovi imaju, dakle nemamo ni jedan grad koji nema. Međutim od 429 općina samo 85 općina ima narodnu knjižnicu. To je 19,8% od ukupnog broja općina. Mogli smo mi i dalje razmišljati neka ostane odredba koja je, ali hoće li ona dati rezultat kao takav. Stoga smo pribjegli nekoliko stvari za koje držimo da mogu dati rezultata. Prvo, upleli smo kroz Zakon i županije koje do sad nisu bile i to sa jednim ciljem da u svako naselje treba doć knjiga, dakle, knjiga u svakom naselju. To je prva stvar koja je novina u ovom Zakonu, držim da je kvalitetna. I druga, da omogućimo za za više jedinica lokalne samouprave da se međusobno mogu, pogotovo ako su teritorijalno relativno blizu da mogu to pitanje riješiti zajedno. I treća stvar, to je ono što se ne vidi u Zakonu, a to je bilo u ciljevima, koristeći sredstva europskih i socijalnih fondova kroz nacionalnu strategiju poticanja čitanja javni poziv će biti u mjesecu lipnju, osigurali smo 49 milijuna kuna za provođenje strategije. Jedno od ključnih stvari i troškova koji su prihvatljivi su bibliobus kombi ili bibliobus odnosno bibliokombi, bibliobus ili bibliokamion u ovisnosti kako će biti koja jedinica područne odnosno regionalne samouprave zaiteresirana. Riječ je o jednom značajnom novcu i to je isto jedna od mjera koja približava knjigu svakom naselju. svakom naselju. Evo, još samo na samom kraju, to su bili Vinkovci, što je cijenjeni zastupnik g. Vlaović rekao, to je doista zadnja knjižnica koja je stradala u Domovinskom ratu, koja još nije na primjeran način dobila svoje mjesto koje zaslužuje, radimo na zatvaranju financijske konstrukcije i čvrsto vjerujem da ćemo i knjižnicu knjižnicu u Vinkovcima, što Vinkovci i Vinkovčani zaslužuju da, da će to biti također na veliko zadovoljstvo riješeno. I još jednom vam hvala na današnjoj konstruktivnoj raspravi, na vašoj podršci Zakona, vjerujem da imamo kvalitetan Zakon, a to nas obvezuje za daljnji razvitak knjižnične djelatnosti, što će ići i kroz Nacionalni plan i kroz Pravilnike i to uvijek u suglasju i zajedno sa knjižničarskom zajednicom oprostite što ću se njima na kraju zadnjima zahvaliti, predstavnici knjižničarske zajednice, Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatskog knjižničnog vijeća, Hrvatskih školskih knjižnica, cijenjeni knjižničari koji su davali pojedinačni doprinos ravnateljima svim Sveučilišnih knjižnica u vezi sa obveznim primjerkom, njihov doprinos u izradi samog Zakona i za prvo čitanje, a i sad za drugo čitanje je doista nemjerljiv i evo, ovom prigodom im se želim zahvaliti. (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala g. potpredsjedniče. Evo, samo za kraj jedno još konkretno pitanje koje mi se, dakle, nametnulo od same rasprave i bilo je dosta riječi o digitalizaciji, sam Zakon ide u tom smjeru. Zadnjih dana smo imali prilike da se povela, evo, velika rasprava oko skeniranju digitalnih knjigovodstvenih isprava gdje će računovođe morati polagati certifikate, pa imam konkretno pitanje, da li će možda djelatnici knjižnica u svjetlu digitalizacije morati polagati državnog tajnika. **Poljičak, Ivica** Odgovor na to pitanje sigurno nije zakonske razine, ali što se tiče certificiranja skeniranih dokumenata, to se razmatra na razini cijele i arhivske struke, računovođa, poduzetnika itd. i vjerujem da ovo što se odnosi na knjižnice je izvan toga. To je u prvom redu se odnosi na račune koji se u računovodstvenom smislu izdaju, ali to ćemo sigurno kroz knjigu standarda riješiti, al ne Zakonom. Slijedeće replike poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš. uvodnom obraćanju i sad zahvalili knjižničarskoj struci na pomoći, ali ste rekli da je ostao jedan dio možda malo prijepora, možda je sad prilika da sami ocijenite koji je to dio ostao i što ćete glede toga činiti.

da vi propisujete uvjete za ravnatelja, ali sad, ravnatelj knjižnice u Slunju će morati biti osoba koja, primjerice, ima najmanje 5 godina iskustva u knjižničarstvu i položen stručni ispit knjižničara. Ako to nema, u drugom ponovljenom natječaju morat će ga položiti za 3 godine. Ravnatelj Nacionalne sveučilišne knjižnice ne mora imati ni dana iskustva rada u knjižničarstvu, niti stručni ispit. To može biti koji, recimo, profesor s medicinskog, poljoprivrednog, Fakulteta brodogradnje za, jer je doktor znanosti, ima 5 godina iskustva u nekoj obrazovnoj instituciji, vodio je, recimo, nekakav odjel ili neku ustrojstvenu jedinicu i on zadovoljava formalne uvjete i nikoga ne obvezuje da mora položiti stručni ispit, da ima dana rada u struci, okej, vi propisujete te uvjete, ali ja samo kažem da je meni to malo sve skupa možda nelogično. Za niže razine smo postrožili…/Upadica: Hvala/…, a višu razinu smo, ne znam …/Upadica: Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Poljičak, Ivica** Evo, potrudit ću se uvažena zastupnica Glasovac da bude malo logičnije. Ovdje u čl. 25. st. 4. stoji, koji ima doktorat znanosti, pa onda ide, ili zvanje knjižničarskog savjetnika, samo malo, dakle, netko tko je knjižničarski savjetnik, znači da je završio Studij knjižničarstva i znači da ima položen stručni ispit. Prema tome, znači da je radio u knjižnici…/Upadica: Molim vas, nećemo dobacivati iz

Ustava RH, čl. 172 u vezi s čl. 190 Poslovnika RH-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona.

Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče,